želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

Čanak** Dame i gospodo narodni poslanici, vidite i sami da u ovoj Skupštini reč istina se koristi kao dnevno-politička laž. Upravo zbog toga priče o streljanju, gospodine Vulin, koje ste izneli su čista nepatvorena laž i molim da se to konstatuje.Nikada u životu se nisam zalagao za nasilje, a bio sam uvek izložen nasilju koje ste vi i vaši saučesnici organizovali nad ljudima devedesetih godina. Upravo zbog toga, da je bilo lustracije, vi ne biste bili u poziciji da sa ovakvim načinom funkcionisanja nastavljate.To što se dogodilo je sticaj nesrećnih istorijskih okolnosti koje, nadam se, će ubrzo prestati. Hvala lepo. pravo na repliku. Izvolite. **Aleksandar Vulin** Vidite, ovde imate dva shvatanja politike. Jedno po kome je sve dozvoljeno, jedno po kome izbori nisu ni potrebni, po kome se pozicija vlasti, opozicija ili bilo kakvog položaja, pa i opstanka u društvu rešava političkom voljom, lustracijom, zabranimo ljudima da se bave politikom. Jednom koja na ovaj način vas može optužiti za bilo šta. Podsetiću da ne postoji ni jedan jedini slučaj dokazan na sudu ili pokrenut na sudu da sam vršio bilo kakvo nasilje, a za neke narodne poslanike ovde bi se i te kako moglo razgovarati i o sudskim procesima, ali i o izjavama koje govore o vešanju na Terazijama za uši, kao svinje.Dakle, u ovom parlamentu imam najveće moguće poštovanje prema svakom od vas narodnih poslanika. Vi ste, bez obzira da li ste vlast ili opozicija, došli ovde voljom naroda, ali nećete biti ni uvođeni ni izvođeni iz vlasti lustracijom i nećete biti ni uvođeni ni izvođeni iz vlasti nasiljem i paljenjem ove Skupštine. Ta vremena su zauvek prošla.

Debatu je izazvao on ovde tako što je počeo da vređa poslanicu, a da vas podsetim, gospodine Vulin ili druže Vulin, vi ste bili deo većine kada je ubijen bivši predsednik Republike Ivan Stambolić. Vi imate… Molim vas, koristite povredu Poslovnika da bi ušli u dijalog i u raspravu sa ministrom Vulinom i to ne mogu da vam dozvolim.Ponavljam, pokušavate da celokupnu situaciju sagledavate dvostruko. Pokušavate da imate dvostruke aršine kada je reč o poziciji i kada je reč o opoziciji. Nije ovu raspravu započeo ministar Aleksandar Vulin, kao što ministar Aleksandar Vulin u ovom trenutku, bez obzira što se javio i što je u sistemu, nema pravo na repliku, jer ste se vi javili po povredi Poslovnika, a na povredu Poslovnika nemoguće je dati možete završiti iz jednog prostog razloga, jer koristite povredu Poslovnika da bi replicirali i da bi vodili dijalog sa ministrom Vulinom, a mi nastavljamo po amandmanima.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Petrović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. Hvala.Ovo je sad član 8. Podneo sam amandman i na član 1. praktično da pokažem kako je moguće penzionerima vratiti novac i skinuti ga sa nepotrebnih trošenja, a to su uglavnom subvencije i bacanje novca u javnim preduzećima.Praktično, amandmanom se ukidaju velike subvencije, među njima su i onih 11 milijardi dinara koje idu „Fijatu“, koje idu svim ovim preduzećima koje subvencionišemo, koje onda, s druge strane, otvaraju jeftina radna mesta u Srbiji. To je nepotrebno trošenje i, praktično, penzioneri, kojima je uzeto 20 milijardi dinara, plaćaju taj deo računa.Budžet je Superhik budžet, odnosno kao taj lik iz stripa Alana Forda. Superhik uzima siromašnima da bi dao bogatima, tako i ovaj budžet uzima građanima, penzionerima, zaposlenima u javnom sektoru i daje stranim investitorima i partijskom parazitskom sistemu, odnosno partijskim kadrovima.Znači, promena ovde, takođe, uvodi ono što smo već imali u budžetu za 2014. godinu, što sam predložio kao ministar, što je Skupština usvojila, a posle toga su izbacili iz budžeta, nakon što sam podneo ostavku, a to je osnivanje Garantnog fonda. fonda. Preko tog Garantnog fonda možemo da snizimo garantne stope za sva privredna društva u Srbiji, bez obzira da li su u vlasništvu stranih investitora ili je pitanje domaćim građanima i pravnim licima.Takođe, odvajanje sredstava za pokretanje „venture capital fondova“ u Srbiji. To su fondovi koji podstiču inovacije i praktično predlog, kao što je bio 2014. godine usvojen u budžetu, pa posle promenjen. Ne predlaže se da država direktno investira, nego da pomaže stvaranje privatnih „venture capital fondova“ koji bi onda dalje ulagali. To je mnogo bolje nego davati subvencije pojedinačnim kompanijama kao što je „Endava“. Znači, napraviti sistem i taj sistem onda može da nam da rezultate. Hvala

Predlog amandmana je jako dugačak i nemam vremena u dva minuta da navodim sve tehničke razloge zašto je neprihvatljiv. Navodim samo jedan razlog, a to je da se predložene sume u preraspodeli i alokaciji sredstava ne slažu sa dve milijarde.Drugo, kao što je uopšte u raspravi bilo naglašeno, ovaj amandman predlaže da država ne ispunjava obaveze po garancijama, što bi dovelo do nesagledivih posledica na kreditni bonitet Republike Srbije. Nikakv kreditni fond to ne bi mogao da ispravi, doveo bi do „kros difolta“, što bi praktično Srbiju gurnulo u situaciju da nema pristup ni jednom izvoru finansiranja. Mislio sam da je to svima poznato u ovoj zemlji, a vidim da nije.Treće, ovaj amandman ugrozio bi funkcionisanje, odnosno direktno mešanje u nadležnosti drugih organa, odnosno ministarstava i fondova, odnosno nadležnosti definisanih Zakonom o ulaganjima. Prema tome, on ne samo što direktno menja, bez dubokih ili boljih objašnjenja, lokaciju sredstava, nego se direktno meša u nadležnosti.Inače, osnovnu ideju o tome da bismo subvencijama i svim upotrebama sredstava mogli da upravljamo bolje, prihvatam. Tu nema nikakve dileme, ali na ovaj način to ne može da se uradi. Tehnički nije ispravno i način da rušimo svoje obaveze i svoj kreditni rejting sigurno

Recimo, to ne treba da se uradi.Recimo, Ministarstvo finansija, eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih objekata, ekonomska klasifikacija 541 zemljište, znači, da se ne prave autoputevi, da se ne prave mostovi, da se ne prave tuneli. O tome je reč u ovom amandmanu, i kad pročitam obrazloženje eh ministra, podnosioca amandmana, kaže se – ovim amandmanom se ukidaju subvencije privredi i umesto subvencije uvodi kreditna podrška sa obavezom vraćanja kredita. Pazite, kakav je to, kad neko pročita pomne rečenice.Međutim, ja bih se vratio malo više u prošlost, o razlozima nastojanja ovog amandmana. To je bio neki zakon, koji je bio upućen u Narodnu skupštinu Republike Srbije, zove se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, pa za predstavnika Vlade u Skupštini određen je eh stečajni upravnik, ministar privrede, i tim zakonom, pazite, ukida se Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, i tim zakonom se uvodi Komora, koja je profesionalno udruženje u koje se udružuju svi stečajni upravnici upisani u imenik. Po tom istom Predlogu zakona, Komora obavlja sledeće poslove, kao poverene – odlučivanje o zahtevu za upis u imenik stečajnih upravnika, kancelarije stečajnih upravnika, asistenata stečajnih upravnika, vođenje imenika itd. Nadzor nad radom Komore u delu poverenih poslova obavlja eh stečajni upravnik nadležan za poslove privrede.Pa, onda u članu 34. ministarstvo, odnosno eh stečajni upravnik daje saglasnost na statut i drugi opšti akt Komore u delu koji se odnose na poverene poslove.Idemo dalje, predsednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, to je gospodin Dobrivoje Petrović. Čuli ste premijera, da gospodin eh ministar, sada narodni poslanik i stečajni upravnik, sat i po nije provodio na poslu, a znate zašto? Zato što je ovaj zakon pisao Dobrivoje Pavlović sa njim, u kako se zove Savezu stečajnih upravnika Srbije, da li sam lepo izgovorio? Mislim da jesam.Predsednika Komore, odnosno Dobrivoja Pavlovića biraju na tri godine i može biti jednom reizabran, sasvim dovoljno.Nadzor

čemu je ovde reč i zašto se na jednoj ovakvoj politici eh ministar, stečajni i narodni poslanik bavi? Sećate se one priče oko ličnih karata preduzeća koja su u restrukturiranju. Mora da se utvrdi njihova imovina, šta je sve njihovo, šta sve poseduju, koja je njihova aktiva, koja je njihova pasiva, kakva su potraživanja, kakva su dugovanja. Uradi se tako nešto, a onda ministar, odnosno eh stečajni upravnik, ne da saglasnost ni na jedan UPPR, a u međuvremenu je ovakav zakon usvojen. Znate li šta to znači? Zna dobro da taj koji je napisao da treba da se vraćaju, da preduzeća u restrukturiranju treba da podižu kredite, zna dobro da nemaju kreditnu sposobnost i da ne mogu ni jedan kredit da podignu. Zna dobro da ako im kao ministar privrede, odnosno eh stečajni upravnik, ne potpiše saglasnost na UPPR, šta im sledeće sledi? Stečaj.

ako bi se prihvatio, i da je plan gospodina eh ministra, a stečajnog upravnika i narodnog poslanika zaživeo, imali bismo stečaj RTB Bor, imali bismo stečaj Sartid da ga nismo privatizovali, imali bismo stečaj

i gospodo narodni poslanici, svrha bavljenja politikom eh ministra, inače stečajno upravnika, jeste da sva ova preduzeća odu u stečaj, da par stotina hiljada ljudi ostane bez posla direktno, 150 hiljada još indirektno, jer lepa je nagrada stečajnog upravnika od 20%, to je ona javna. Postoje i one druge koje nisu javne. Što se tiče gospodina Dobrivoja Pavlovića koji bi trebao da vodio Komoru, već je kažnjen sa 800 hiljada dinara od te iste agencije, što samo govori kakva nam je sudbina pretila da nismo videli sa kakvim čovekom imamo posla.(Saša Gospodine Raduloviću, najpre jedno obaveštenje, nastavićemo sa radom naravno.Primili ste ostavku narodnog poslanika Velimira Stanojevića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. stav 3. i stav 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Saglasno tačka 2) i stav 3. i stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Velimiru Stanojeviću danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Gospodine

kao eh ministar i podnosilac amandmana, narodni poslanik, i u ovom slučaju ću vam dati reč. Imate pravo na repliku. Izvolite.Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Hvala vam.Iznešeno je niz neistina u vezi onoga što sam radio kao ministar. Naravno, sami smo pisali zakon. Ta Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je jedna korumpirana državna agencija, preko koje partijski u vrhovima političkih stranaka, utiču na stečajne postupke i praktično varaju poverioce, zaposlene i protiv toga sam se borio.Inače, u Srbiji postoji Komora advokata, Komora izvršitelja, pa bi naravno trebala da postoji i Komora stečajnih upravnika, koja je njihovo telo i koja vodi računa o toj struci, a državni organi, naravno, nadgledaju, pre svega, Ministarstvo privrede. Tako da je to čitava serija neistina.Ono što je jako bitno u tom Zakonu o stečaju, a koji sam predložio, koji gospodin Arsić nije smeo da pomene, a to je jedan član koji kaže da smo u prvi isplatni red stavili sve zaostale zarade ne isplaćene radnicima za sve godine radnog staža i da smo takođe stavili povezivanje radnog staža za sve zaposlene, za sve godine unapred, pa da je taj zakon prošao. Prošao je Vladu, na kraju je povučen iz Skupštine, svi zaposleni koji su u stečaju ostali bez svojih zarada i ostali bez povezanog radnog staža, njima bi bio povezan radni staž. To je ta politika čistih računa za koju smo se zalagali. Da je to prošlo, građani Srbije bi sve to skupa videli i to je ono što je zaustavio Aleksandar Vučić. Ovakve stvari ćemo ponovo staviti na dnevni red, kada pobedimo na narednim izborima.Inače, priča o stečajevima tiče, ponosan sam na sve što sam radio u stečajnim postupcima, gde sam zastupao interese poverilaca, zaposlenih, i nisam dao lupežima da pljačkaju. Oni su uglavnom dolazili preko političkih linija koje su pokušavale da uzmu poveriocima ono što je ostalo nakon što su neodgovorni vlasnici doveli te firme u stečaj.Na kraju biće mi zadovoljstvo da u ime građana Srbije, kao poverilaca, budem stečajni upravnik SNS-a. Raduloviću.Najpre pravo na repliku narodni poslanik Veroljub Arsić, direktno obraćanje i pomenuli ste ime i prezime gospodina Arsića, narodnog poslanika Veroljuba Arsića.

nas i SNS-a i eh ministra, sada narodnog poslanika i stečajnog upravnika. Razlika je u tome što smo mi hteli, i radimo i dan danas na tome da sva moguća preduzeća u restrukturiranju izvučemo iz stečaja, a vi ste hteli da ih bacite u stečaj. Vi ste hteli da ti ljudi ostanu bez posla.Zašto? posla.Zašto? Nije tu briga za radnike, dobiće nešto i oni, bitna je provizija i ona javna i ona tajna, 20% koje dobija stečeni upravnik, kao nagradu. Pa, koliko je to? Pazite, to su desetine milijardi, stotine milijardi dinara, preko dve, tri milijarde evra. To je hteo gospodin Radulović da stavi u stečaj ovim zakonom. Vama je to smešno. Meni nije.(Saša

Slobodno izvolite i u „Petrohemiju“ i u „Azotaru“ idite recite im i u „Prvu petoletku“ u Trsteniku, idite im recite da su partokratija. Slobodno izvolite.Vi pričate o javnim preduzećima, kojim javnim preduzećima? Ovde je reč o realnom sektoru za koji se bori ova Vlada da sačuva. Vi ste hteli sa nekim izvesnim Dobrivojem Pavlovićem da sve to rasprčkate kao stečaj i to da prodajete deo po deo, kao što se radi, deo po deo da seckate imovinu da bi ste je rasprodavali. O tome se radi. Znači, zato vam je taj zakon i povučen i zato zakon i nije dobar.Pa, ne može, kakva komora? **Đorđe Milićević** na repliku najpre narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. **Vladimir Orlić** Hvala, za slučaj da je ko propustio, bilo je to pominjanje predsednika stranke i opet jedna jako lepa prilika da se nekih stvari podsetimo.Slušao sam ja pažljivo ono obrazloženje, ili je možda bolje nazvati ga pokušajem da se nešto obrazloži ovde. Pominjale su se tu opet nekakve političke linije, neka strašna partokratija, već poznati repertoar sa političkih govorancija onoga ko bi trebalo ovde da se bavi o malo nekim svojim predlogom. Ali s obzirom o kakvom je predlogu reč i bolje što nije.Opet gomila paušalnih na jednu gomilu nabacanih teza, da li je ikad i ko čuo ovde na koji način je utvrđeno to postojanje nekih političkih linija, prisustvo te partokratije, koliko je ima, kada neko uzme pa onako iz rukava kaže 100 hiljada, 200 hiljada, možda naraste i na 300, nekih partijskih kadrova. Kako ih je prebrojao, čiji su, šta su?To su?To je dame i gospodo samo jedna priča, priče radi i ništa sem toga. Jer, kako bih ja drugačije mogao da razumemo da npr. neko udruženje koje se lažno predstavlja kao pokret, bori se protiv strašne partokratije pa zato želi šta da postane? Partija, jel tako? Tako se bori protiv partokratije verovatno. Šta je neko radio dok je, na veliku žalost i to zaista jeste jedna nesrećna okolnost, bio na poziciji nekog ministra nekada, a za asocijacije ja ne odgovaram, o kome god da je reč, a ja znam na koga mislim. Najveći problem je što nije želeo da se očigledno bavi svojim poslom, nego je od samog starta želeo samo da se bavi politikom, ličnom promocijom, sebe lansira. Koliko je u tome uspešan videli smo i videćemo, još preciznije, ali da objasnim, npr. ljudima iz „Železare“, moraće da obavi, pa bar jedno 5000 razgovora zašto je bio bolji njegov plan da oni na ulici završe nego što je plan da im posao ostane. Hvala.

se jasno i glasno ovde u sali čule uvrede tipa – lažeš, vičeš zato što lažeš, od strane gospodina Radulovića, upućene gospodinu Arsiću za vreme dok je govori.Vi ste dužni da ne samo omogućite da govornik može da ne smetano govori za vreme koje ste mu vi odobrili kao predsedavajući, već ste dužni da omogućite i nama da slušamo govornika, a ne da slušamo uvrede na račun govornika, a i samog ovog doma.Ne tražim da se o ovome izjašnjavamo u danu za glasanje, ali vas molim da o ovome povedemo računa, jer sve češće na ovakav način, uvrede koje nismo dužni da trpimo u skupštini, ni na čiji račun, su uvrede na celokupan ovaj dom i sve češće i sve glasnije se čuju. Hvala. Zahvaljujem gospodine Komlenski.Teško je propratiti svakog govornika, ali zato računam da će i govornici voditi računa o dostojanstvu Narodne skupštine Republike Srbije, a i vi kao poslanici ste tu da ukažete.Reč

godine.Znači, ideja naravno nije bila da se i ko istera na ulicu i naravno ideja je bila da se zaštite radnici, da se zaštite firme i to se radi tako, svuda u svetu se radi, prvo se uradi ta lična karta, uradi se jasan popis imovine, uradi se vrednost te imovine, znači procena vrednosti. Napravi se neka analiza tržišta, uradi se neki poslovni plan, uz njega ide i taj finansijski plan i sistematizacija radnih mesta. Onda, nakon toga, kada imate red, kada znate šta vam je imovina, znate šta su obaveze, onda pravite plan za restrukturiranje.To je upravo bilo ono što smo krenuli da radimo, ali je bio ogroman otpor partokratije. Znači, ne radnika koji su prepoznali ovo što je radilo ministarstvo kao dobru stvar, koji su podržavali to što radi ministarstvo, nego partijski postavljeni kadrovi koji su na vrhovima svih tih firmi i „Petrohemije“, i „Železare“ i svih tih firmi koje su praktično godinama uništavale ta preduzeća.Setimo se samo tog divnog menadžmenta koji je postavljen u „Železari“ koji je u poslednje dve godine napravio gubitak oko 270 miliona evra. I tako i I tako i u „Petrohemiji“ i u svim drugim firmama gde država nikad nije imala hrabrosti i u stvari znanja da uspostavi red.Znači, posao ministarstva je bio da spreči da te firme odu u stečaj, da se raspadnu, nego da uvede red i napravi te planove. Pošto niko nije bio u stanju to da uradi, onda smo krenuli sa tim da ćemo otpuštati sve te partijske kadrove.Priča o tome kako ih nema, to svi građani Srbije znaju, bez partijske veze ne možete nigde da dođete na vrh, da vodite bilo šta, zbog toga nam Srbija i propada. Zbog toga nam deca beže iz zemlje, zato što u zemlji nema prilika. što uništava Srbiju, ta partokratija koja nas izjeda i to ćemo skinuti sa grbače znači ministarstvo je napisalo izmene i dopune Zakona o stečaju, ja sam rekao, ni jedan jedini UPPR nije potpisao za preduzeće u restrukturiranju.Hoće li neko da mi kaže da je „Tigar“, neautomobliski deo tada radio loše? Radnici su primali plate i smanjivao je dugove. Što im nije potpisao UPPR? Hteo je da ih stavi u stečaj.Šta je problem sa „Trajalom“, i pre UPPR počeli su oporavak i restrukturiranje i smanjuju dugove. Što njima nije potpisao UPPR? Što nije potpisivao te UPPR ako je hteo da ih sačuva? Ne, hteo ih je u stečaju.Cela svrha bavljenja politikom jeste da taj zakon zaživi. Zašto će mu lične karte? Pa sve mu pripreme, ta partokratija, kompletnu imovinu, proglasi se stečaj. Znate za koliko se onda završi? Za 60 dana. Pripremljeno sve. eks stečajni upravnik u liku ministra osporava i ne vrši nadzor nad Komorom. Zato sam i rekao – tri godine je bilo sasvim dovoljno, Srbije više ne bilo.

vređanje dostojanstva ovog parlamenta uvaženi gospodine Milićeviću.Morali ste da reagujete, jer ne može više ovako da se obmanjuje i laže javnost. To je zaista uvreda i za parlament i za kompletnu javnost. Ne može neko

I da je sreće, a naše pravosuđe jeste loše samo iz jednog razloga, što je ovaj čovek na slobodi, a nije u zatvoru. Hvala. Gospodine Đukanoviću, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Nisam imao te informacije, ali ponavljam, zato su tu narodni poslanici da ukažu na to.Reč

Naravno, traženo je od tih firmi da naprave popis firmi, procenu vrednosti imovine, a onda kada su napravili, sastavili su taj partijski UPPR koji treba da kaže ovako – država da odustane od svega, radnici da ne dobiju ništa, a oni ponovo da dobiju novu mogućnost da troše novac građana, pa smo im vratili, i to je bio samo jedan UPPR i drugi u pokušaju, pa smo taj jedan UPPR koji se pojavio i kazali – promenite ove stvari, neće država da se odrekne svog dela, neće radnici da ostanu bez plata, nego da napravimo UPPR po kome svim zaposlenima da budu izmirene zaostale zarade, svima bude povezan radni staž i država ako daje neki novac, odnosno ako treba da podrži taj UPPR, takođe njena potraživanja, kao i sva druga potraživanja moraju da budu prepoznata unutar tog UPPR.Krenuli su da ga rade dalje. Videli su da je tvrdo u ministarstvu pošto nismo dozvoljavali da se razbacuje sa novcem poreskih obveznika, pa su nakon toga sačekali da podnesemo ostavku, a nakon toga su progurali te UPPR. Posle se pojavio za RTB „Bor“ npr. jedan UPPR koji je potpuno neodrživ, kojim je država obrisala ogroman deo svojih dugova, gotovo milijardu evra, a nakon toga vidimo u ovom budžetu da nastavljaju da traže pare zato što je isti menadžment, potpuno nesposoban da vodi tu firmu.Izmene Zakona o stečaju npr. koje smo predlagali i izmene Zakona o privatizaciji su nalagale popis imovine, procenu vrednosti imovine i da ako se direktor ne slaže sa tim da bude otpušten.Inače, da građani znaju, direktore postavlja kadrovska komisija Vlade kojom upravljaju političke stranke koje su na vlasti. Ako se pitate zašto imate nesposobnog direktora negde,

Prvo, zato što je toliko fantastično napravljen predlog da je promašio kalkulaciju za samo dve milijarde i to piše u odgovoru Vlade.Neka bude manje važno, ali i zbog toga što je predlog katastrofalno nepismen. Hvala lepo. amandmanu predstavnik predlagača ministar dr Dušan Vujović. Osnov za repliku.(Saša Radulović, s mesta: Nema osnova.)Sve ovo o čemu ste govorili je zapravo upućeno predstavniku predlagača, koliko sam shvatio, i najadekvatniji odgovor možete dobiti od predstavnika predlagača.Izvolite ministre Vujoviću. Pošto u odgovorima niste to pomenuli, ja sam hteo da poštedim i parlament i javnost našu suštinske ocene ovog predloga, a sada ću morati da kažem da prekinemo ovu diskusiju.Ovaj predlog predlaže da se prekine sa plaćanjem garancija države Republike Srbije i sa kamatama. Predlaže da se prekinu svi investicioni projekti plaćanja svih učešća. Predlaže da se ukine Fond eksproprijacije koji je preduslov,prvi korak u realizaciji bilo kog projekta. Predlaže da se ukinu subvencije „Železnici“, „Resavici“ i svima ostalima, što bi proizvelo znate kakav efekat. Ne samo to, predlaže da se ukinu sredstva za energetski ugroženog kupca za najsiromašnije i najosetljivije delove ovog društva.Ukratko, predlažete bankrot Srbije prema međunarodnim finansijskim poveriocima. Predlažete zaustavljanje svih investicionih projekata, socijalni bunt. Ne znam. Iz suštinskih razloga, bez obzira na to da li se cifre slažu ili ne slažu, apsolutno ne mogu da prihvatim razgovor o ovom amandmanu, a kamo li bilo šta drugo. Hvala lepo. Po amandmanu, narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. **Saša Radulović** Hvala.I prvi put ste to rekli. Nisam stigao da vam odgovorim, a bio sam na redu. Očigledno ste vi dobili drugi put.Pogledajte ministre, u samom amandmanu piše – relokacija sredstava. Znači, ja sam protiv poklanjanja, davanja subvencija koje su poklon, plaćanja garancija za ono što je uradilo javno preduzeće jer to je poklon i prevođenje toga na stavku 6.2.1, pogledajte piše u amandmanu, 48 milijardi na jednoj stavci i četiri milijarde na drugoj. Kada ne poklonite, nego uvedete red u javno preduzeće i ovo se beleži u knjigama kao zajam koji je dala Republika Srbija da se zna u svakom od tih preduzeća da nisu izmirili svoje obaveze, a ne ovako poklonom da samo obrišete dug, pa onda posle toga još samo prikažete profit tih firmi, pošto im je obrisan dug. To je suština onoga što piše u amandmanu. Vi sigurno ovo razumete, tako da ne mogu da shvatim način na koji obrazlažete zašto ste protiv amandmana.Da ponovim još jednom, relokacija je u pitanju. Mi smo protiv poklanjanja, ne pada nam napamet da država ne ispunjava svoje obaveze po garancijama, ali ne možete samo da platite po garanciji, da platite nečiji dug, recimo „Srbijagasa“, takvih preduzeća, a da onda sa druge strane ta preduzeća mogu u svojim bilansima da pokažu pozitivno poslovanje jer im je država platila ono što su morali sami da plate.Znači, plate.Znači, ti gubici moraju tamo da se prepoznaju. O ovome vam govori i Svetska banka i MMF i svi da ispod tepiha guramo stvari. Ovo je pitanje samo potpune transparentnosti i da lepo izađe u knjigama. Znači, ne pada nam napamet, još jednom, da se ne plate garancije, samo da se drugačije provedu i knjiže.Isto je tako kod eksproprijacija. Drugačije se knjiži, a ne tako što se pokloni. Imamo problem kod javnih preduzeća, ne zna se koja im je imovina, pa kada im kupujete zemljište ne znate čije je pa onda nam bud zašto ode NIS itd. To je razlog za amandman, a ne da uvedemo bankrot. I u „Resavici“ takođe podrška kreditna, a ne poklon kroz subvenciju i da bi se uveo red. Hvala. Pravo na repliku predstavnik predlagača, ministar Dušan Vujović. Izvolite. **Dušan Vujović** Ono što piše u predlogu ne odgovara onome što sada govorite. Ovo što sada govorite je obezbeđeno već postojećim iznosima vođenja. Postoji regresno pravo koje Republika Srbija uvek evidentira. Kad god neko efektuira garanciju ili plaćanje kamata po garanciji, to postoji u odnosima između Republike Srbije i „Srbijagasa“ i svih ostalih. Prema tome, to apsolutno nije sporno.Vi predlažete ovde da se ukinu sredstva za plaćanje garancija. Drugim rečima, obesmišljavate garancije. Bez garancija oni ne bi ni dobili te kredite, a drugo, kada bi se dogodilo da se garancija efektura mi ne bismo imali odakle da platimo.Prema tome, vi pozivate na difolt. To piše ovde jer nema načina, nema drugog načina. Drugo, samo morate da znate da ne postoji ni jedna međunarodna, komercijalna ili bilo koja druga organizacija koja će da finansira eksproprijaciju plaćanja indirektnih transfera tzv. poreza i svih drugih stvari. U svakom međunarodnom kreditu očekuje se da ih oslobodimo od PDV i da ih oslobodimo od akciza i svega ostalog, ako to uopšte pripada tom projektu. Eksproprijacija se uvek smatra učešćem.Treće,

za plate, za gubitke iskazane već. Beležite zatvaranje „Bora“, guranje u stečaj „Bora“.I još jedna stvar koju apsolutno ne razumem, a to je uredba o energetski ugroženom kupcu koji ima opredeljena sredstva u budžetu, vi kažete – briše se. se. Ovo što vi govorite i ovo što ste napisali u amandmanu apsolutno ne odgovara jedno drugom. Vi predlažete da se isprazne sve ove aproprijacije, praktično da Srbija ode u bankrot i međunarodno i da ode u socijalni kolaps u zemlji. Hvala lepo.

Ja ću da ponovim još jednom, pošto očigledno igramo ovde gluvih telefona.Ne pada mi napamet da država odustane od svojih garancija, ali umesto da garanciju knjiži kao poklon, treba da je knjiži tako što će onom javnom preduzeću koje ne može da izmiri svoju garanciju, koja ne može da izmiri svoje obaveze da kredit, da ga obezbedi hipotekom na imovinu kako bi to preduzeće u stvari moglo da izmiruje svoje obaveze, a ne mimo knjiga da samo brišete sa liste liste dugova to što je napravilo to javno preduzeće. Za to služi ovih 48 milijardi dinara koje stoje u predlogu ovog amandmana.Što se tiče „Resavice“ i RTB „Bor“, umesto da se poklanja novac treba prvo uvesti red, popisati imovinu, obaveze, utvrditi poslovni i finansijski plan, utvrditi sistematizaciju radnih mesta, a onda i kreditno podržati kada se takav plan napravi, a ne otpuštati i zatvarati. Učitavate nešto što niti sam rekao, niti mislim.Ovde se radi o realokaciji Znači, umesto da, mimo knjiga, samo otpisujemo i poklanjamo, što se godinama radi u Srbiji, a unutar ovog budžeta imate 47 milijardi dinara takvih sredstava, 47 milijardi. Penzionerima ste uzeli 20 iz džepova, zaposlenima u javnom sektoru, nastavnicima i lekarima 22 milijarde, na akcizu na struju 14,9. Ovo su sve stvari koje vam stoje u budžetu. Ovo je ovde predlog realokaciji takvih sredstava.Znači, moramo da uvedemo red, mora da se zna kada neko napravi gubitak, da taj gubitak bude i prepoznat u knjigama. Bez tog uvođenja reda imamo nastavak javašluka, u kome superhik budžeti, koji se ređaju iz godine u godinu, uzimaju od građana i privrede koji štede da bi se smanjio deficit i, s druge strane, podržava partokratija nesposobna, koja ne ume da vodi privredu, i podržavaju strani investitori. Hvala.

„Sve firme u restrukturiranju poslati u stečaj. Država treba odmah da isplati minimalne zarade radnicima, kao i da im se poveže staž.“Dalje: „Reformisati penzioni sistem, ne dirati stečena prava penzionera. Teret reforme moraju da podnesu i deca i unuci penzionera.“Da nastavim dalje da čitam? Ukinuti znači Fond PIO.Samo znate šta, razgovarao sam i viđao sam mnoge, stariju gospodu doduše, oni sebe vole da nazivaju drugovima, koji su pravili ovu državu i koji su imali preduzeća koja su bila u stečaju, ali uglavnom se kod te starije gospode, koja su sebe nazivala drugovima, stečaj nije završavao likvidacijom kao kod eks ministra, a stečenog upravnika, nego su te firme nastavljale da rade.

eks ministar.)Vi ste se prepoznali, ali znate koliko, pa i u ovoj sali verovatno ima više eks ministara, tako da je mogao svako da se prepozna.(Saša

i gospodin Krasić je eks ministar, pa se nije prepoznao.Nastavljamo dalje sa radom.Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Nada Lazić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marko Đurišić.Izvinjavam Đurišić.Izvinjavam se, nisam vas video da ste se prijavili.Dakle, na član 8. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.Reč ima narodni poslanik mr Goran Čabradi. Izvolite.

poslanik Zelene stranke podneo amandman koji se tiče dela budžeta iz oblasti životne sredine, pa mi je posebno drago da je tu ministar Nedimović.Predloženim amandmanom predviđene su promene koje se tiču dela sredstava predviđenih za aktivnost. Pod brojem 006 – podrška projektima civilnog društva, predviđeno je povećanje za 20 miliona, zatim aktivnost – zbrinjavanje istorijskog otpada, predviđeno povećanje za 10 miliona, podrška za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine za 10 miliona.Znam da je ovo kozmetičke prirode faktički, znam da je životna sredina jako važna tema za građane Srbije i mislim da ste vi toga svesni, jer je to ministarstvo sadržano u vaše, ali nažalost mislim da smo propustili da kao društvo ovaj put reagujemo i kao Vlada oformimo posebno ministarstvo životne sredine.Mislim da je u ovom budžetu sadržan predlog, konačno je formiran Zeleni fond posle nekoliko godina i to je dobra stvar, ali mislim da je potcenjen. Ne znam da li su vam vaši saradnici rekli koliko je iznosio ranijih godina, prikupljena sredstva. Znate, on je sad za milijardu manje nego što je prikupljeno 2015. godine, a potencijal celog tog fonda, ne znam da li su vam to saradnici govorili… završavam.Dakle, potencijal tog fonda je 14 milijardi, po procenama. Četrnaest milijardi, proverite. Ja moram reći da, iako sam poslanik iz ovog dela koji je jedini, ja mislim, digao ruku kada se birala Vlada

Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani poslanici, zahvaljujem se na prilici da koju reč progovorimo i o ovoj jako važnoj temi, životnoj sredini. Obavestiću vas samo jednu stvar, da je jedno od poglavlja gde nisu ustanovljena merila, odnosno gde imamo dobru prirodu i gde ćemo brzo otvarati poglavlja, jeste poglavlje koje se odnosi na životnu sredinu. Mislim da je to jako važno istaći, iz jednog prostog razloga što je dobar posao urađen u tom pravcu. Zeleni fond je još jedan od rezultata.Ovo što ste rekli vezano za to koliki je kapacitet, apsolutno se slažem. Mi trenutno pravimo registar svih zagađivača, kako bismo povećali kapacitet, ali i kasnije ne samo utvrdili osnovu, nego i mogućnost naplate kod svih zagađivača. To je ono što je naša intencija.Druga stvar koju isto tako želim da vam kažem, imali ste u jednom delu vašeg amandmana koji se tiče istorijskog otpada, mi smo predvideli posebnu lokaciju 205 miliona dinara koja će biti namenjena uklanjanju istorijskog otpada. Zašto je to važno? On mora biti u funkciji razvoja ove države i razvoja privrede. Braunfild investicije na starim industrijskim kompleksima nema bez ove pozicije, iz jednog prostog razloga. Sve je to lepo što mi kažemo da imamo mi dosta fabričkih hala mnogo gradova, jeste, ali one nisu interesantne bilo kom investitoru, da li je u pitanju domaći kapital, strani kapital, ukoliko se ne rešimo ovog istorijskog otpada. On je jako važan da egzistira kao pozicija i mislim da ste to dobro prepoznali i da ste kroz ovaj amandman intervenisali.Ono što isto tako želim da istaknem, a što niste zbog vremena verovatno koje ste imali mogli da primetite, to je da smo vezano za monitoring vazduha po prvi put utvrdili sredstva u iznosu od 40 miliona, da se krene sa kvalitetnom kontrolom vazduha na prostoru Srbije, a kroz Agenciju za zaštitu životne sredine. To je jako važno i to je jako važna mera zbog zdravlja stanovništva.

Hvala, predsedavajući.Poštovani ministri, govorio sam već ranije da ceo budžet praktično, sva sredstva koja se troše u 2017. godini nalaze se u ovom jednom članu. Sada je bila velika dilema na koji način praviti intervenciju, jer sigurno da postoji ideja da se u svakom ili kod svakog ministarstva ili institucije koja se nalazi u budžetu na neki način interveniše. Ja sam se opredelio za jednu malu intervenciju ovde i moram da priznam da mi je žao što Vlada nije htela da prihvati Moj predlog je bio da se iz sredstava budžetske rezerve, koje su inače sa 1,6 milijardi povećane na dve milijarde usvojenim amandmanom Odbora za finansije koji je smanjio sredstva Skupštini, a između ostalog i u razdelu – naknade članova za biračke odbore, što je verovatno i uvod u izbornu pljačku.Da se vratimo na amandman. Tih 100 miliona dinara sam predložio da se prebaci u budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Zašto sam to predložio? Taj iznos koji postoji u budžetu je 550 miliona, njime po ovom programu je predviđeno da se u narednoj godini obuhvati 7.590 ljudi, što je za 30 ljudi manje od bazne vrednosti. Inače, broj osoba sa invaliditetom radno sposobnih u Srbiji je preko 330.000, 170.000 njih traži posao, a svega manje od 10% je zaposleno. Ovaj program bi trebalo da omogući da se što veći broj ljudi obuči i bude spremno za tržište. Mislim da bi ovim povećanjem pomogli izuzetno ugroženoj grupi ljudi da dođe do posla u Srbiji. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima predstavnik predlagača ministar Aleksandar Vulin. Izvolite. **Aleksandar Vulin** Ja se zahvaljujem poslaniku na amandmanu i zahvaljujem se što smo se konačno vratili na budžet,

vidite šta su razlozi. Prošle godine smo zaposlili 4.913 osoba sa invaliditetom kroz ovu meru, a 2016. godine, evo i još uvek, znači, po podacima koje sada imamo, nisu ušli novembar i decembar, dakle, januar-oktobar smo već zaposlili 5.166 osoba sa invaliditetom. Ostala je značajna količina i nepotrošenog novca.Dakle, sada smo u ovoj situaciji smatrali da treba da ostane ista količina novca, a imamo dogovor sa Ministarstvom finansija da ukoliko se pokaže veća potreba za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, da ćemo iz budžetske rezerve dobiti novac. Tako da nema potrebe sada da rezervišemo unapred, kada nismo sigurni šta će se dešavati na tržištu. Onog momenta kada se oseti potreba za povećanim zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, odnosno više zahteva koji nam stižu, sigurno ćemo reagovati, možete biti sigurni da ćemo podići količinu novca. Hvala. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87, stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Goran Bogdanović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Zdravko Stanković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Čanak.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.Da li neko želi reč? član 8. amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Jerkov.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Maja Videnović.Da li neko želi reč? član 8. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić. Izvolite.

u ovoj raspravi usmereni pre svega ka mladim ljudima, ka onima koji se školuju, ka 850.000 đaka u osnovnim i srednjim školama i našem pokušaju da amandmanom dovedemo u makar približno jednaki status po osnovnim mogućnostima za sve one koji krenu u školovanje u našoj Republici Srbiji.Ovaj kreirao moj kolega poslanik Balša Božović. Nažalost, on nema tu priliku, pošto je nepravedno isključen sa zasedanja Skupštine, toga smo svesni svi, na način na koji je potvrđeno na Administrativnom odboru, i toga smo svi svesni. Ja u njegovo ime potpisujem ovaj amandman i branim ga ovde pred nama.Pozivam gospodina ministra, jer smo imali u načelnoj raspravi slaganje da je ovo važna tema, i ministar prosvete je pre svega tu, mislim da ćemo se razumeti, kada analiziramo stanje u prosveti i stanje opšteg znanja naših đaka.Mi smo ovde želeli da povećamo, jednostavno rečno, inovacioni fond i da sa pozicija subvencija, i tu neću ulaziti u preterano mnogo detalja, želim da govorim o suštini, prenesemo i realociramo dve milijarde dinara na Fond za inovacije, želeći da podstaknemo u ovom amandmanu pre svega razvoj onih najtalentovanijih i onih koji se ističu u usvajanju naučnih znanja. Znamo i svesni smo toga da mnogi od naših učenika pokazuju izuzetne rezultate, pre svega u takmičenjima iz matematike, prirodnih nauka, u informatičkim tehnologijama, a govorili smo opet o potrebi podizanja nivoa budžeta i bruto društvenog proizvoda u Srbiji kroz pre svega visoke tehnologije i mogućnosti da u tim oblastima postignemo visok razvoj.Imamo dokaz i primer i jednu veliku sramotu za sve nas, a i za Vladu Srbije. Možda će ovo delovati kao teška reč, ali bila je skoro informacija, i to znamo, propuštanje PISA testiranja i mogućnosti da utvrdimo zaista egzaktno kakav je nivo znanja naših učenika. Ušli smo u opšte testiranje koje se organizuje na nivou OECD-a od 2002. godine i, nažalost, 2009. i 2012. godine sa malim iskorakom i sa malo boljim, ali nedovoljno dobrim rezultatima ne možemo da budemo zadovoljni. Tim rezultatima 2012. godine dolazimo do toga da 2015. godine nemarom ministra prethodnika ministra prosvete ili nekog drugog, ali je ukupno odgovorna Vlada jer nismo ušli u to testiranje da bismo utvrdili sposobnosti naših đaka. Na osnovu tog testa bismo znali gde se ukupno nalazimo kao društvo i šta treba uraditi.Imajući uraditi.Imajući u vidu sve to jer se iz tri oblasti vrše testovi na PISA testiranju iz oblasti čitanja, iz oblasti matematike, iz oblasti razumevanja i primene tog aktivnog znanja mi ovde želimo da doprinesemo time što bismo dve milijarde alocirali upravo na Fond za inovacione delatnosti i podstakle one koji imaju tu vrstu sposobnosti i time promovisali takvu vrstu znanju i takvu vrstu napredovanja, a i takvu vrstu unapređenja naše prosvete, da prosto prepozna tu temu i da pošalje svim onim đacima koji bi imali dodatnu motivaciju da se na takav način dalje edukuju i da ih u svemu tome podržimo.Zbog toga je ovaj naš amandman i poziv i ministru prosvete i ministru finansija i svima vama u Vladi da prosto prihvatite ovakav amandman jer mislim da bismo na takav način pokazali upravo tu želju i poslali poruku svakom đaku u Srbiji da ih treba posmatrati kao pojedinačne bisere koje ne smemo da propustimo jer često imamo situaciju i kao roditelji znamo da u mnogim školama, ako imate ako imate 13 predmeta, imate na desetine sjajnih profesora, ali dovoljno je da imate troje izuzetno loših, da ćete neke talente neke dece strašno propustiti ako dobiju rupu u znanju, zahvaljujući nedovoljno edukovanim profesorima i nedovoljno dobro prenesenom znanju. A još ako imamo ovaj problem u integrisanju svih tih različitih znanja i nedovoljnoj obučenosti i navici da primene ta znanja na integrisani način, onda znamo gde imamo kao ogroman problem čitavo društvo.Zbog toga je ovaj naš amandman na takav način i predložen. dve milijarde dodatne u Inovativni fond, sa pokušajem da oni najkreativniji pokreću i svoje poslove. Ne radi se samo tu o o najmlađima. Imate inovativne ljude koji su u srednjem dobu, imate i one starije. Mislim da je važno podsticati sve one koji mogu da daju novu vrednost, sa novim privrednim subjektima koje mogu da razviju zahvaljujući svom znanju. Mislim da je ključna poruka u svemu tome da ćemo prepoznati da zaista vrednost neke države, neke institucije se ne meri kvadratnim metrima, kilometrima teritorija, nego znanjem ljudi, njihovim vrednostima i pre svega njihovoj spremnosti da rade na sebi, uče i na takav način doprinose svojoj državi.

nisam imao priliku ranije.Za kratko vreme, meni bi trebalo više od 45 minuta da kažem, šta sam sve spremio i šta možemo da uradimo u datom trenutku, i propadanju obrazovanja je trajao decenijama, to znate svi. Ja radim 37 godina i više, i moga bi istorijat ove priče da napravim dužim.Ono što je tačno i što smo u budžetu planirali, što neke stranke koje su dale amandmane nisu prepoznale, to su sredstva iz kredita Svetske banke koje smo ove godine aktivirali, koja nisu prošle godine korišćenje ranijih godina u iznosu su od negde preko pet miliona evra samo za ovaj period, to je ovo što vi pominjete, a po pitanju pisa testiranje. To je lično odgovornost pojedinaca. Znači, ne prethodni ministar, nego onaj pre njega, odnosno njegov neki pomoćnik, znam im imena i prezimena i dao sam u saopštenju u javnost.Znači, da se ne bi vukla hipoteka nečijeg nerada, pretpostavljam da je nemar samo bio, daleko od toga da je namera. Mi imao sada tim, mi smo uplatili za 18 pisu i imaćemo 2017. godine uvodi se četvrta komponenta, a to je ekonomska pismenost, gde moramo da nađemo među predmetnim ciljevima i zadacima naših učenika kroz predmete koji postoje, matematiku, geografiju, neke druge oblasti, da ne bi opteretili nedeljno opterećenost đaka.Na toj komponenti možemo da se pomerimo. Na akciju koju smo pomerili kada je u pitanju čitanost biblioteke, možemo da se pomerimo, a to ćemo izmeriti već 2017. godine. Teško ćemo se pomeriti kada su u pitanju one druge komponente, a to je vezano za funkcionalno znanje i učenje, zato je potrebna reforma obrazovanja. Zato mora da promenimo načine rada, nastavnika obuke, direktora licence i sve ono što se čak i ovde navodi u budžetu. To ćemo raditi do one mere koliko ćemo se zaista 2018. godine pomeriti sigurno za više mesta unapred. Iskoristio bih priliku da kažem da smo sa malim

Hvala, ministru na ovom odgovoru.Dakle, da, moguće je, da je neki od pojedinaca u ministarstvu napravio lični propust, ali odgovornost po principu subordinacije, nije samo na njemu, nego je na čitavoj Vladi.I, to je zaista ogroman izazov za društvo, jer se radi o čitavom društvu, jer mi imamo nedovoljno podataka u ovom trenutku, o tome u kom je statusu znanje naših učenika, a propustili smo tu priliku i propustili kontinuitet koji bi nam omogućio pravo praćenje i pravo donošenja odluka što bi olakšalo i vama posao danas. Teško je reći, da to je neki pojedinac, čije je ime i prezime znamo, ali ne bismo želeli da govorimo o njemu.Ali, ono što je važno i što bih želeo da istaknem sve uspešne zemlje, jer smo videli i tu možemo da učimo da su deca iz Singapura najuspešnija, već više godina i način na koji oni rade, ali vidim da od evropskih zemalja, izuzetne uspehe prave Estonska i Finska deca, pre svega. Mislim da Finska zaista može da nam bude ugledna zemlja i o tome i o načinu na koji su oni reformisali svoje školstvo.E, sada kada govorimo, i kada smo govorili o profesorima i učiteljima, koji primaju decu sa otvorenom mogućnosti za prenos znanja, upravo je početak Finske reforme znanja bio pre svega na selekciji najboljih đaka koji će biti učitelji i biće motivisani da izaberu poziv učitelja.Dakle, kod nas, nažalost, nemamo takvu vrstu interesovanja za poziv učitelja, jer nažalost njihove plate su nedovoljne, pa nemate ni tu motivaciju, i između ostalog, tu dolazimo isto do motivacije oni koji uzimaju decu, problem nije niti jednostavan, niti lak. Zbog toga se mi zalažemo i za vraćanje plata i prosvetnim radnicima, za vraćanje onima koji dobijaju decu u šestoj godini, kao otvorenu knjigu i mogu da prenesu na njih znanja, koja će im značiti za čitav život i na neki način određuju njihov život.Dakle, početak upravo treba biti tu, naći načina, motivaciju, motivisati upravo one koji biraju najbolje đake koji će birati poziv učitelja i koji će od početka napraviti tu reformu u našem školstvu. Nije slučajno da je ta Finska pre 20 godina i to nije jednostavno i lak proces, 20 godina posle takve reforme, tek posle 20 godina, došlo do proizvoda i kompanije kakva je „Nokia“ i inovativnih modela, koji onda doprinesu čitavoj zemlji i čitavom razvoju. Dakle, tu jeste početak i tu su prioriteti, i to je ono za šta će se DS zalagati. Zahvaljujem.Gospodine ministre, omogući ću vam dodatna dva minuta da odgovorite na postavljena pitanja. Izvolite, reč ima ministar Mladen Šarčević. Hvala vam.Svakako finske lekcije sam čitao vrlo davno i ono što je bitno u svojoj privatnoj praksi prosvetnoj sam i primenio. Treba ceo društveni konsenzus da se sklopi i da ovo bude pitanje svih partija, a to je ovo o čemu i vi govorite, i tu se potpuno slažem. Neka nematerijalna šteta ne izlaskom na ovaj test je napravljena. Znači, ona se može popravljati i imati u vidu da ćemo imati sigurno bolje rezultata 2018. godine, kažem za ove neke dodatne napore.Uz mnogo para, potrebno je novih zakona, potreban je druga svežina ljudi, drugačija selekcija. U tom istom kontekstu prva faza u Finskoj, prva decenija je trajala podugo, osam godina je ceo ciklus bio, a dve godine pripreme. Parlament Finske je nekoliko puta odustao od ove ideje i teme kako da krene dok se nije napravio društveni konsenzus oko toga.Naravno, Finska nije imala ratove kao mi, nije imala probleme koje smo mi imali i sve ono što se kod nas dešavalo, znači, mi ne možemo da uzmemo njih za uzor. Mi uzimamo za uzor okolne zemlje. Znači, imamo intenzivnu saradnju sa svim zemljama koje su nama slične, posmatramo naš društveni milje, ali moramo da mnoge stvari popravimo kada je u pitanju ta neka društvena zajednica, ta sredina škola, ne samo spoljna motivacija.Mi sa sindikatima vrlo intezivno razgovaramo i na Vladi, da se unutar sistema iznađu sredstva. Neki dan je bio Kongres sindikata, kako spoljna motivacija tih ljudi koji radi, tako i selekcija, tako i jedna konstantna obuka i zaista, sektor koji ja vodim ima mnogo posla na toj temi.Ovo su sada efekti koje možemo brzo sustići. Videli ste, ovih dana su bili dobro rezultati nauke, što nije naravno zasluga ovog tima nego i prethodnih timova, ali da može više. Mi nemamo kao Bugari 300 miliona iz evropskih fondova za nauku. Imamo ovo ovde što smo sada budžetirali, a verujte mi da imamo bolje rezultate, recimo, kada uzimamo bar tu zemlju. Znači, nije baš da i nemamo neke rezultate, imamo talentovane ljude. Ovde treba mnogo posla, svesni ste svi. Imate decu, radite većina po raznim ustanovama, pa znate kakve su navike i običaji. Mi za proleće pripremao čitave setove zakona da bi to počeli.

da nema ove informacije o kašnjenju isplata plata zaposlenima na univerzitetima u Srbiji gde se jasno kaže da Ministarstvo prosvete ne raspolaže u ovom trenutku u svom budžetu sa dovoljno raspoloživih sredstava na poziciji zarada zaposlenih za mesec novembar 2016. godine i da će naknadno kada dođe na red i uspe transferisati ta sredstva kad ih obezbedi iz tekuće rezerve.Dakle, to je prava slika vašeg budžeta. Što se tiče nastupajuće godine, mi smo, naravno podržavajući amandman kolege iz opozicije, nešto slično želeli da uradimo sa našom božićnom nagradom koja nije naša ideja, nego ideja onih koji nisu prisustvovali ovde na galeriji, koliko znam, gospodine ministra, a to je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Najozbiljniji sindikat u Srbiji koji vam je jasno predočio i dao predlog kako možete raznim racionalizacijama i uštedama u budžetu da obezbedite sredstva u postojećem budžetu ako ih pametno preraspodelite na stavku božićne nagrade kojom bi se svim zaposlenima u prosveti ispatilo šest sve to što vi kao povećavate platu zaposlenima u prosveti, oni neće doći ni na nivo plate iz 2014. godine kada ste im smanjili platu, a danas imate prosvetne radnike u Srbiji koji u proseku imaju plate za 13% manje nego prosečna plata u Srbiji. To vam je slika prosvete. To vam je slika vašeg odnosa prema prosveti i zato je veoma važno da ste podržali naš amandman za božićne nagrade za sve zaposlene u prosveti. ima ministar Mladen Šarčević, pravo na repliku. **Mladen Šarčević** Svakako podržavam svoje kolege, pa i Uniju koja je mogla isto da dođe gore, a ne znam zašto nije, ali mi intezivno razgovaramo i ovde imamo više stvari.Vi ste nabrojali gde sve to može da se štedi da bi se stvorila neka suma novca i podelila božićna nagrada. Ja sam pravoslavni hrišćanin i zaista slavim Božić, ali ima ljudi koji to ne slave, te bi bilo umesno da to bude nekakva druga nagrada, kada bi za to bilo uslova. Prvo, za to nema zakonskih rešenja, a drugo nema ni para, jer ove pare koje vi navodite su pare koje su limitirane i vezane su za kredit kada je malo pre nauka, objasnio sam vam, u pitanju i inovacioni fondovi, kada su u pitanju JUP i druge institucije, već sam uticao na smanjenje.Kada su u pitanju sudski sporovi, nažalost, uticaću tek sa licencama direktora i sekretara škola, kao što se videli iz predloga za budžet. Za sada imamo sporove iz 90-ih i početkom 2000-ih koje ja ne mogu da smanjim, bar ćemo nekome ubuduće napraviti bolju sliku da to nema kao mi, tako da ćemo mi zaista raditi na dobrim uštedama. Ja sa svim sindikatima, pa i unijom, imam odlične odnose i mislim da smo dobri partneri i da mi je cilj da nađemo što bolje rešenje.Propadanje prosvete je intenzivno od 2009. godine. Tada je trebalo neko da se bori da ne da se srozavaju toliko brzo. Mi smo sada prvi put počeli da se dižemo sa okolnostima i uslovima koje imamo.Znači, tražićemo neka druga sredstva, tražićemo ravnopravniji status kada bude neko novo povećanje i mislim da će ova Vlada to raditi. Hvala.(Boško

i javno govorim o tome da podržavam neke njegove ideje, poput vraćanja uniformi u škole ili poput veoma važne strateške stvari, da neki ključni školski predmeti ne mogu biti pravljeni i štampani od strane stranih izdavača.Ako sprovede te dve stvari, evo javno, kao što sada govorim, ću ga podržati i podržati njegov rad. Ali, ima stvari koje ne radi dobro, ima stvari koje su problematične. Problematične, kada on javno kaže da on sada podiže standard prosvetnih radnika. To nije tačno. Nije tačno iz prostog razloga što ste im pre dve i po godine ukrali 10% od plate i sve što ste im malo povećali prošle, ove i što planirate za iduću godinu, neće ni dopreti do onoga kakva im je bila plata pre vaše krađe 10% od plate.Dakle, nemojte tvrditi da povećate standard prosvetnih radnika. Vi još ne možete da stignete ni onu visinu plate koja je bila pre smanjenja od 10%. Budite pošteni prema prosvetnim radnicima.Pod jedan, priznajte da imaju manje prosečne plate nego prosečna zarada u Srbiji, što je skandal nad skandalima, što je katastrofalan odnos ove vlasti prema prosvetnim radnicima, a onda priznajte i to da vi njima ništa ne povećavate, nego da se vi trudite da im vratite na nivo pre nego što ste ih opljačkali za 10%. Onda bih vam ja rekao – svaka čast. To je pošteno. To je istina.Znači,

Znači, istina je da sa svim povećanjima u 2017. godini, prosvetni radnici neće doći ni blizu one visine zarada koje su imali pre nego što ste im uzeli 10% od plate. Da li ste im opljačkali, uzeli, smanjili, nazovite to kako god hoćete, ali to je činjenica i to je vaš odnos prema prosvetnim radnicima.

Govorim o istorijatu, razgovor na sindikatu, mada je 2009. godine njima počelo da se više smanjuje i da se obara u odnosu na druge i to je opšta činjenica. Nemam ja šta da osporim tu. Nemam šta da vraćam i da dodajem, nego imam interes da zajedno sa Vladom i u dogovorima sa sindikatom, popravljamo njihov materijalni status. To je ono što mogu da izjavim jedino pametno.Što se tiče svih drugih pitanja vezanih za udžbenike, za nečuvanje nacionalnog interesa i svega onog drugog, svakako da pripremamo, danas smo imali sastanke i da su zakoni o udžbenicima loše napravljeni. Ja tad nisam bio ni ministar, niti sam koristio nacionalne udžbenike, ali sam sagledao da je to nešto što je zrelo da se reformiše. Tako da, imali smo upravo danas sastanke sa sindikatima koji se bave tim oblastima i bićemo sigurno sa valjanim predlozima u Skupštini Srbije. Ako je bilo određenih nepravilnosti u primeni tog zakona, sa time je upoznata Agencija za borbu protiv korupcije i to je nešto što ću ja svakako podržati da se uvede u legitimne tokove i podvlačim da se poštuje put Srbije ka nekom cilju gde je krenula, ali i nacionalni interes u okviru toga. Ja mislim da je trenutak da pohvalim Ministarstvo prosvete i ministra prosvete što su predložili da se u gradu Valjevu, gde postoje dve škole – poljoprivredna i tehnička škola, za koje se može konkretno reći da su već u dualnoj nastavi, što su izdvojena sredstva u visini od 62,5 miliona dinara da se izgradi regionalni centar, odnosno republički centar, odnosno i šire od toga, jer će u formiranju ovog regionalnog centra učestvovati i grad Valjevo i učestvovati Slovenija kao Republika, tako da će ovo biti centar koji će opslužiti možda ceo zapadni Balkan.Ja se u ime prosvetnih radnika, u ime grada Valjeva zahvaljujem ministru, odnosno ministarstvu što su prepoznali Valjevo kao mesto gde se to može uraditi najbolje i najstručnije i najjeftinije. Hvala. Toliko.

46 sekundi, ne može se smanjiti. Sistem je jako precizan. Izvolite. Prilično sam sigurna da nas potkradate sa tim vremenom.Vi kažete, gospodine ministre, da radite u dogovoru sa prosvetnim radnicima. Vidite, problem sa tim je što prosvetni radnici kažu da vi dogovor ne poštujete i da Vlada Republike Srbije koju vodi Aleksandar Vučić, možda vi niste lično sedeli u njoj, nije ispoštovala ni jedan jedini dogovor sa prosvetnim radnicima, da su njihove plate i dalje 13% ispod republičkog proseka, iako je velika većina njih visokoobrazovana i sada vas mole za 15.000 dinara jednokratne pomoći preko medija, što vi nemate, baš kao što nemate ni za ovaj Fond za inovacione tehnologije, a s druge strane, imate onih sada već čuvenih 11 milijardi dinara koje poklanjate svojih koalicionim ima ministar Mladen Šarčević. **Mladen Šarčević** Ne bih da komentarišem unazad. Ja stvarno počinjem da gledam, da budem fer i da sarađujem sa svim sindikatima, i za visoko, srednje i osnovno itd. Ali, 15.000 sam čuo danas, jutros, tu neku priču i ona nije realna. To je vajno ušteda od nečega što smo zajedno uradili, raspoređivanje tehnoloških viškova. To je nešto od nečega, a vezano je sa ovom pričom zašto kasne plate, idu iz budžetske rezerve za visoko, za učenički i studentski standard, jer nije dobro budžetirano, nije rađena nikakva racionalizacija, te sam ja preuzeo Ministarstvo sa više od tri milijarde minusa, tako da ne možemo deliti nešto što smo iz minusa i počeli. Zahvaljujem.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić. **Vladimir Zahvaljujem.Predlogom zakona o budžetu Upravi za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama predviđena je jedna milijarda dinara prihoda iz budžeta. Amandmanom se predlaže realociranje 500 miliona dinara prihoda iz budžeta u korist Ministarstva zdravlja za program razvoja infrastrukture zdravstvenih usluga i to za programsku aktivnost izgradnje i opremanja zdravstvenih ustanova na lokalnom nivou, za koji je originalnim predlogom budžeta bilo predviđeno samo 30 miliona dinara.Ja koje su to aktivnosti predviđene budžetom, kako je Vlada dostavila. Eksplicitno ću pročitati tekst obrazloženja, da vidite da li su te aktivnosti bitnije od aktivnosti Uprave za saradnju sa crkvama.Dakle, „Kroz ovu programsku aktivnost, u kojoj predlažemo dodeljivanje dodatnih 500 miliona dinara, vrši se sufinansiranje kapitalnih i drugih ulaganja u izgradnju i opremanje zdravstvenih usluga na lokalnom nivou. Time se doprinosti ujednačavanju uslova za ravnomerno ostvarivanje zdravstvene zaštite na celoj teritoriji Republike, a posebno na primarnom nivou zdravstvene zaštite u opštinama sa nepovoljnim demografskim karakteristikama i nedovoljno razvijenim opštinama. Najveći deo sredstava se koristi za nabavku medicinske opreme i investiciono održavanje zdravstvenih ustanova“. Ovo je pročitano iz Predloga zakona o budžetu.Dakle, mi smatramo da je realociranje 500 miliona dinara na teret Uprave za saradnju sa crkvama, a u korist ovog programa Ministarstva zdravlja, i ovakvo opredeljivanje budžetskih sredstava društveno odgovornije, jer smatramo da su građanima na lokalnim zajednicama potrebniji lekari i domovi zdravlja, a ne popovi i crkve. Preostala sredstva namenjena Upravi za saradnju sa crkvama, dakle, preostalih 500 miliona dinara, realociraju se na planirane projekte, kako je originalno zamišljeno, ali se sredstva srazmerno umanjuju, s tim da predlogom amandmana planirana sredstva na ime administracije i upravljanja i na ime penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja sveštenika i verskih i verskih službenika ne umanjujemo, već se umanjenje vrši srazmerno samo na planiranim programskim aktivnostima. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica Marija Janjušević.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Marija Janjušević. Izvolite. Zahvaljujem.Pročitaću, zbog kratkog vremena. Naš fantastični fitosanitarni sistem ne prepoznaje grešku ili previd, pa je za naknadu štete za povrede nanete od strane državnih organa u Upravi za zaštitu bilja predviđeno 1.000 dinara. Zbog toga smo predvideli ipak nešto veća sredstva.Uprava traži da kupi još meteoroloških stanica, ali smo mi apsolutno protiv toga, dok se ne rasvetli propust prognozne službe u koju su u koju su uloženi milioni dinara, a ipak smo imali slučaj u Balugama, Zableći i Goričanima, gde su poljoprivrednici izgubili kompletan usev na preko 200 hektara krompira. Da su na vreme bili upozoreni, te štete ne bi bilo. Mislim da je pravedno da im se ona nadoknadi, osim ako će možda biti kažnjeni što su Čačani, pa imaju taj simpatični naglasak.Razlog zbog kojeg smatram da treba promeniti naziv programa je u tome što je pitanje nepostojanja nacionalne laboratorije bolna tema ovog društva u kome je sve više bolesnih od posledica konzumacije zdravstveno ne bezbedne hrane. Finansiranje Direkcije za nacionalne referentne laboratorije zaista nema smisla dok se ne utvrdi koja je uloga države i njenih službenika i EU i njenih službenika u tome što nacionalna laboratorija i njen jednako važan prateći sistem još nisu funkcionalni ni posle 15 godina ulaganja. Laboratorija je nekoliko puta otvarana, a ni danas nije funkcionalna, a novac se i dalje daje za opremu i objekte, a niko da objasni gde je sistem koji je opisan u zaključcima Vlade još 2004. godine. Gde su u sistemu Direkcije sanitarne, veterinarske i fitosanitarne laboratorije? Opis poslova i cilj rada direkcije koji se koristi da više opiše programsku Zahvaljujem.Koristiću vreme Poslaničke grupe, pošto je koleginica narodna poslanica pokrenula više pitanja. Mislim da zaslužuju da budu adekvatno obrazloženi i odgovori.Pre svega, amandman je neprihvatljiv, drage kolege narodni poslanici, i predlažem da ga ne prihvatimo iz prostog razloga što bi prihvatanjem amandmana mi zapravo ukinuli Upravu za zaštitu bilja i predviđena sredstva za funkcionisanje ove uprave preusmerili bi na Direkciju za nacionalne referentne laboratorije.Moram da vas posetim da je Direkcija za nacionalne referentne laboratorije formirana sa ciljem sprovođenja laboratorijskih analiza i sa njima povezanih iz stručnih poslova u lancu hrane. Direkcija nema inspekciju.Želim da vas podsetim i na to da je sistem za zaštitu bilja na nivou Srbije koncipiran u skladu sa Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja, a ona podrazumeva tri karike koje se ne isključuju, već naprotiv, ne mogu jedna bez druge. To su administracija, inspekcija i laboratorija.Pri tom, želim da vas podsetim i na to da smo mi prošle godine u oktobru mesecu imali radnu posetu FBO, inspekcije iz EU, koja je trajala 10 dana. Nakon te posete, inspekcija je nedvosmisleno konstatovala da imamo izuzetno dobar fitosanitarni sistem na nivou Republike Srbije, što znači da imamo i dobro struktuiran sistem i da imamo jasno definisane uloge u procesu sprovođenja fitosanitarne kontrole, da imamo dobar dijagnostički servis i jasne procedure.Jedino što je bila primedba u tom momentu jeste da se dovrši proces izgradnje staklenika, karantinskog staklenika koji inače nije postojao tada u kompleksu u Batajnici. Mi smo tada rekli da ćemo u 2016. godini jedan deo tog kompleksa završiti, odnosno jedan deo karantinskog staklenika, završiti, a jedan deo će biti završen i sagrađen 2017. godine i za to su sredstva opredeljena.Pomenuli ste malopre, u svom obraćanju, problem koji je bio evidentan zaista na terenu prošle godine, krajem leta. Radi se o krompirovom moljcu. Rekli ste da tada fitosanitarna služba nije dobro odreagovala. Ja moram da vam kažem da je poljoprivredna stručna savetodavna služba u Čačku na vreme informisala javnost, poljoprivrednike o povećanoj brojnosti ove štetočine.Naravno, neki su pretrpeli štetu, jer se propustio optimalan rok za blagovremeno reagovanje, a svi su se složili, dakle struka se složila, da je bio sticaj nepovoljnih okolnosti i loše primenjenih agrotehničkih mera i nepovoljnih klimatskih prilika i nastao je problem, zaista. Niko ne od problema. Oni će sada tražiti da se šteta nadoknadi, ali država Srbija nema tu obavezu iz jednostavnog razloga što moljac nije na listi karantinskih štetnih mikroorganizama. Zbog toga nije imala ni obavezu da o istima, na neki način, informiše poljoprivrednike, mada ih je i informisala.Što se tiče Nacionalne referentne laboratorije, 2014. godine, to je projekat koji je označen kao sporan projekat sa liste projekata koje finansira EU. Tačno je da je EU u taj projekat, odnosno u projekat opremanja laboratorije, uložila 7,88 miliona evra, država Srbija 2,9 miliona i kao što rekoh 2014. godine je označen kao sporan. Mi smo tada dobili jasne naznake da ovaj projekat ili pokrenemo ili da država Srbija vrati novac. Mi smo ga pokrenuli. Godine 2015. jedan deo Direkcije je započeo, znači jedan deo laboratorija. To su one laboratorije koje se odnose na fitosanitarna ispitivanja. One su počele sa radom. Taj napredak je konstatovan u izveštaju Evropske komisije za napredak Srbije 2015. godine i to je lako proverljivo i možete jasno videti.Zatim smo nastavili sa opremanjem drugog dela Direkcije i uspeli smo da u potpunosti opremimo deo koji se odnosi na ispitivanje kvaliteta mleka, i to je konstatovano kao napredak u i Izveštaju Evropske komisije za 2016. godinu.Nije tačno da je više puta otvarana, a da ne radi. Sada možete otići i videti da jedan deo radi. Više ovaj projekat nije sporan, ali je tačno i to da treba još vremena da se i ostali delovi laboratorije, koji su zamišljeni prvobitnim projektom, završe. Zahvaljujem.

dovoljno je sagledano kroz opis aktivnosti Direkcije, gde se kaže da se ona i dalje razvija pod podrškom EU. Ispravite me ako grešim, ali u budžetu ne stoji da EU pomaže rad Direkcije, nego samo Srbije.Drugo, Srbije.Drugo, postoje, ja se slažem da sistem postoji, ali koliko funkcioniše? Mi u ogromnom broju imamo registrovane pesticide, problematične efikasnosti i toksikologije, širenje genetski modifikovanih organizama, pogotovo soje, izostanak praćenje GMO u gajenju kukuruza, uljane repice, krompira, itd.Što se tiče mleka, razlozi zbog kojih smatramo da ne treba finansirati taj kapitalni program nabavke dok se ne reši pitanje sa opremom koju je Saša Dragin kupio, pa je onda smestio na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Kako on to sada kontroliše? Ko uzima novac? Sad ima i pomoć još jednog bivšeg ministra poljoprivrede Dragana Glamočića.Dozvolite, kada smo kod te EU, da prenesem jedan utisak sa susreta sa delegacijom Češke. Pili smo divno vino iz Srbije i oni su nam rekli – podižite vinograde što možete više, jer kad uđete u EU, to vam neće biti moguće. Hvala.

publikuju godišnje, jasno govore da je posebna pažnja usmerena na projekte za koje su već opredeljeni novci, i rekla sam malopre, 2015. godine konstatovan je napredak, priznali su da smo uradili značajne korake. Taj projekat više nije sporan, kao što je konstatovan napredak i 2016. godine.Sada, u onom drugom delu, gde vi kažete da se ne kontroliše bilje, da imamo puno parcela pod GMO zasadima itd. Pa, vi upravo svojim amandmanom predlažete da ukinemo inspekciju, pri tom sanitarnu. Ovo su sredstva koja su namenjena za rad fitosanitarne inspekcije, odnosno za službene kontrole uzoraka biljnog materijala na terenu. Oni moraju da uzorkuju materijal da bi taj materijal bio, jel tako, laboratorijski ispitan. Zbog toga kažem, naš sistem, nemojte imati sumnje, je izuzetno dobar. Tačno je da se uvek mora raditi na unapređivanju sistema. Tačno je to da je potrebno više fitosanitarnih inspektora, ali verujte da možete da sve ovo što sam rekla proverite, jer ovo su zaista podaci koje sam iznela i koji su proverljivi, kao što je proverljiv dokument koji se odnosi na izveštaj komisije o napretku, tako isto imate izveštaj inspekcije Evropske komisije o tome kakav je taj fitosanitarni sistem u Srbiji. Jer, ne zaboravite, mi jako puno trgujemo biljem, voćem, povrćem sa EU. Oni Oni nama ne bi nikada kupili naše voće i povrće da taj sistem nije usaglašen sa njima. Prosto, želim da kažem da sam jako ponosna na ono što rade naši službenici u ministarstvu, i kada se radi o upravi za zaštitu bilja, i kada se radi o upravi za veterinu. Jako puno rade, puno su na terenu, a nažalost nije to uvek tako vidljivo i građani to ne prepoznaju u toj meri, jer uvek će više da veruju ovim poslanicima, odnosno onima koji kažu – to nije dobro, naša jabuka nije dobra, dobra, puna je pesticida. Nije tačno. Naši poljoprivrednici znaju da rade. Ima jedan broj njih koji koriste ili zloupotrebe sredstva za zaštitu bilja, nažalost, ali oni nekako uvek dobiju više na značaju nego svi oni drugi koji dobro rade. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima predstavnik predlagača, ministar Mladen Šarčević. Izvolite. se.Imao sam mnogo toga da kažem, ali vidim da je ovde bila intenzivna rasprava između poslanika. Samo nekoliko stvari želim da ukažem. Nulta tolerancija je na GMO useve, i to je na osnovu naših propisa tako, i naše fitosanitarna inspekcija je pre neki dan 11 hektara, gde je postojao dokaz da se radi o GMO usevima, uništilo, na prostoru Mačve, i na prostoru Sreman. To je ono što je činjenica i zato nam treba dobra inspekcijska služba.Druga stvar što želim da kažem, činjenica je da u kontroli kvaliteta mleka moramo da radimo mnogo, jer je to jedna od osnovnih namirnica koja se pojavljuje u domaćinstvima. Mi smo spremili set izmena Zakona o bezbednosti hrane i zaštiti bilja, kako bismo taj sistem unapredili. Činjenica je da je 590 miliona evra naš izvoz voća van Srbije. Pre svega, mislim na EU i na Rusiju. Bilo je pojedinačnih iskakanja iz sistema, ali zajedno sa ruskim kolegama i sa kolegama iz EU gledamo da taj sistem upeglamo, i od 15. septembra ove godine, mi apsolutno pratimo svaki tok pošiljke od proizvođača do onoga gde se voće distribuira na prostoru Rusije, i to je ono što je dobro. Verujte mi, da imamo u ovom delu problema, ne bi naše voće i povrće niko hteo da primi. I u tom delu idemo jako dobro.Ono što ste dobro primetili, jeste sistem nacionalne referentne laboratorije. Tu moramo dosta uradimo i zato ćemo ići na formiranje nacionalnog saveta za bezbednost hrane i dalje u sistemu kontrole kvaliteta mleka, kao jedne od najvažnijih namirnica koje se pojavljuju, pogotovo zbog starosne populacije i zbog dece. član 8. amandman sa ispravkom podnela je narodna poslanica magistar Jasmina Nikolić.Da li neko želi reč? (Da)Reč ima narodna poslanica, magistar Jasmina Nikolić. Izvolite. Zahvaljujem se.Uvažena Skupštino, poštovani predsednici predlagača, budžet predviđa oko 100 miliona dinara za tri aktivnosti u vezi sa dualnim obrazovanjem na svim nivoima obrazovanja. Te aktivnosti podrazumevaju promociju, razvoj, ali i implementaciju, dualnog obrazovanja za koje, ako dobro razumem, Srbija još uvek nema potpun pravni okvir. Ne postoji zakon koji uređuje učenje na radnom mestu, niti zakon koji uređuje sklapanje ugovora između obrazovne ustanove, učenika i preduzeća. Zašto je to važno? Važno je zato što šaljemo ljude u fabrike, i potreban je pravni okvir za zaštitu učenika na radu. Takođe, ne postoji zakon, niti zakonsko rešenje koje uređuje licenciranje instruktora na radnom mestu. Ono što zaključujem odavde jeste da Vlada izdvaja ovih 100 miliona dinara za finansiranje aktivnosti koje još sistem nije ponudio kao rešenje.Da pogledamo samo koje su to aktivnosti ukratko.Prva aktivnost tiče se unapređenja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja kroz uvođenje dualnog modela. Ovde se misli na dualno obrazovanje, u okviru Centra za stručno obrazovanje i usavršavanje u Valjevu, i po miliona dinara, za rekonstrukciju objekta i opremanje Centra, koji nisam uspela da nađem kao registrovan Centar. Moje pitanje, sada je zapravo molba za pojašnjenje ako bude bilo prilike, da li je reč o Centru koji se nalazi, pripada Univerzitetu Singidunum, posebni Fakultet Valjevo, ima sedište u Šapcu, u redu?Ono što me ovde, uslovno rečeno brine, zašto sam predložila amandman i predložila vraćanje sredstava na neku drugu osnovu, jeste to što mi indikatori deluju nerealno, ili ih bar nisam razumela. Jedan od indikatora je da će benefit od ovoga imati jedna srednja škola

Hvala.Po nastavnim smerovima u 2017. godini, sada pitanje da li su nastavni smerovi razvijeni i postoji li regulativa za smerove, jer znamo svi šta znači standard u obrazovanju i koliko im treba vremena da se razviju uopšte.Drugi projekat se zove ''Duh mladosti''. Tiče se promocije i postepene implementacije, pa mene to sad dalje zaintrigira, dualnog obrazovanja u preko 150 osnovnih i srednjih škola u Srbiji u 2017. godini i 30.000 roditelja. Znači, oni će na neki način dobiti informaciju šta je dualno obrazovanje. U pitanju je bezmalo 20 miliona dinara za karavan koji obavlja aktivnosti u 33 grada,

koji treba da znaju šta je dualno obrazovanje koje promoviše, odnosno treba da postoji opet neki pravni okviri, ili neka definicija dualnog obrazovanja u čiju promociju ulažemo.Treća programska aktivnost je aktivnost koja košta 51 milion i tiče se reforme sistema visokog obrazovanja, kroz, između ostalog, dualno obrazovanje. Cilj ove aktivnosti je da se razviju i primene koncepti dualnog obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Zbunilo me je, pošto znam da je dualno obrazovanje stručno, odnosno ''lokejšnl stajls''. Sada me zanima taj deo kako će se implementirati, šta je ideja, na visokoškolskim ustanovama, jer su one akademske, i mali deo koji je stručan, ali u redu, to ostavljam vama, ako bude prilike da odgovorite.Dakle, šta me sada ovde dalje brine, jeste proces akreditacije ovakvih studentskih programa. Znamo svi da proces akreditacije prvo zahteva standarde za akreditaciju. Mi nemamo ni pravni okvir za ovo. dakle, opet indikatori kažu da ovaj novac neće moći da bude potrošen na to, jer kažu da će se razviti deset studijskih programa u 2017. godini. Razumela sam da se zakonska rešenja spremaju za proleće, takođe razumem da će iza toga ići proces akreditacije i standardi, ali mi ne deluje realno da imamo 10 studijskih programa u 2017. godini. S toga, opet kažem, da se sredstva vrate na plate.Konačno, pitanje, zapravo, ako bude prilike za pojašnjenje kako ovaj novac, ovih 100 miliona dinara utiče na sprovođenje akcionog plana strategije 2020 visokog obrazovanja, budući da se tamo podrazumeva uvođenje saveta poslodavaca, rešavanje, zakonsko uređivanje učenika, privrede i visokoškolskih ustanova, da li ih obuhvata.Zahvaljujem se. Zahvaljujem.Reč ima predstavnik predlagača, ministar Mladen Šarčević. Izvolite. **Mladen Šarčević** Hvala vam na pitanjima i ja za duplo kraće vreme moraću da vam odgovorim brzo.Znači, pripremamo sve ovo što ste vi nabrojali, znači, u fazi je priprema zakona, ali i Zakona o visokom koji će deo toga podrazumevati. Imamo puno partnera, između ostalih i naša Komora, zatim Konferencija gradova i sa njima radim upravo na visokom obrazovanju, naročito na inženjerskim studijama, koje imaju taj koncept jako razvijen.Nedavno smo imali partnersku priču sa Česima, sa Mađarima, gde je to mnogo daleko otišlo i gde dualno nije vezano srednje stručno obrazovanje, nego radimo jedan nacionalni koncept, jer je drugačije kako kod nas izgleda jedna poljoprivredna škola, malopre koje je kolega pomenuo, Valjevo je nešto drugo.Valjevo nije centar samo za Valjevo nego za neki region od 100 kilometara u krugu. On podrazumeva jedan koncept koji su recimo Slovenci radili sa Velenjem, koje smo mi pogledali u Velenju, a to je bila jedna zabluda da se prepiše samo model austrijske, nemačke ili bilo koji drugi, jer privreda ni slovenačka ne odgovara tome, da se dešava da zbog mladih učenika od 14 godina koji ne mogu otići u fabriku, morate imati centar gde on to može da radi, gde su opasna zanimanja, gde se ne mogu izlagati drugome. Cela ova druga duh mladosti, to je samo segment te priče.Rade se brošure za roditelje i upravo se sve ova pojašnjenja dobro i kvalitetno urade, da se dođe do zadnjih škola, škola, mesta itd. Rade se modeli u tim brošurama vezani za ugovore, za mentore. Znači, treba mi zaista mnogo vremena da sve to elaboriram, naravno ako nešto pretekne iz duha mladosti nije nam za Valjevo dosta. Slovenci ulažu 700.000 evra i ovo je prvi centar gde mi dokazujemo da ne mora da bude samo u fabrici, ali imamo da simuliramo uslove gde to možemo da pripremimo mimo toga, jer nemamo uslove kao što ima Švajcarska, Austrija i Nemačka. Upravo radimo nacionalni model te priče i koristimo nauku sa svih fakulteta. Hvala vam.

vidite jedan mali utisak koliko može u ovih par sekundi kad nema politikanstva i želje da se demonstrira nešto i skupljaju poeni, onda rasprava ide ipak relativno normalnim tokom. tokom. To je pohvala i za ove ljude ispred Vlade, a i za kolege poslanike. Elem, ja sam predložio iako nema iluzije da se tu ne može mnogo učiniti, ali jedan predlog da se sa ove stavke Razvoj sistema u oblasti javnog informisanja i nadzor nad sprovođenjem zakona, umanji iznos i da se prebaci na drugu stavku.Šta je poenta? Meni u odgovoru Vlada kaže da bi to umanjilo sredstva za plate zaposlenima u ovoj službi, odnosno kako se to kaže sektoru za informisanje i medije za 60%. Upravo to jeste intencija mog amandmana, odnosno pozadina ili motiv. Ja smatram da zapravo naše Ministarstvo, odnosno dotična služba, odnosno dotični sektor ne radi ili barem javnost od toga nema ništa ili ne vidi efekte toga rada.Zato sam i predložio smanjivanje ove stavke. Dakle, podsećam ili citiram ono što je rekla Vlada, šta je nadležnost tog tog sektora, da ta sredstva koja ne mogu da se umanje, a koja sam predlagao da se umanje, se odnose na pripremu i sprovođenje strateških akata u oblasti javnog informisanja, pripremanju Nacrta zakona i nadzor nad sprovođenjem zakona kojima je regulisana oblast javnog informisanja.Moje mišljenje, a rekao bih i mišljenje većine ljudi u sali i nažalost većina građana ove zemlje jeste da u sektoru javnog informisanja nema sistema, ima haosa. Nema nadzora već ima samo javašluka i anarhije. Upravo zbog toga, dakle ne da bi manje plate kolegama ili ljudima koji tamo rade, nego da bih apelovao na Ministarstvo da ili te ljude rasporede na neke poslove ili na neke delatnosti gde mogu više da doprinese, ili da se bave svojim poslom. Dakle, to je bila namera amandmana i voleo bih da čujem šta ministar ima na to da

Uvaženi poslaniče Vukadinoviću, ne delim vaše gorke utiske o efikasnosti rada dela Ministarstva kulture i informisanja koji se odnosi na ovaj deo za informisanje.Bez sumnje da postoji prostor za poboljšanje, ovaj vaš predlog se odnosi i utisci koje ste izneli verovatno na neki period koji je bio predmet vaše analize, ali nas čekaju složeni poslovi u tom delu. U toku je izrada medijske strategije, prethodna je istekla, potrebno je da se prvo predloži, pa da se usvoji nova. Radi se o vrlo delikatnim i važnim procesima za koje se procenjuje i mi smo to čvrsto uvereni, da je neophodno da unesu više reda u našu medijsku scenu.Naravno, tu postoje druge aktivnosti koje se tiču sektora informisanja. Mogu se složiti sa vama u oceni da su možda neke prilike propuštene i da neki potezi nisu preduzimani na neki idealan način ili na način koji bi mogao da se proceni kao blizak idealnom, ali opredeljenje jeste to da sa više elana i više konkretnih rezultata stupi u sledeću godinu.Mislim da je sledeća godina dosta važna kada je reč o setu medijskih zakona, pogotovo kada je reč o strategiji informisanja i sudbini nekih od glavnih pitanja koja se tiču naše medijske scene.Ne bih želeo da ovo što ću reći zvuči demagoški, ali mislim da bi prilika za ocenu uloge sektora za medije i informisanje u Ministarstvu kulture i informisanja bila dobra otprilike sada pa za godinu dana kada vidimo da li u ovoj situaciji koja je pred nama, a koja je prilično izazovna, takav sektor za koji sam čvrsto uveren da je neophodan i da ima čime da se bavi i to na vrlo kvalitetan način sa merljivim posledicama koje će imati prilike da

u jednoj meri i složili, ali bih vas konkretno pitao zbog javnosti – koliko ljudi radi u tom sektoru? Koliko ima zaposlenih u tom sektoru?Skrenuo bih pažnju takođe i vama i kolegama poslanicima, da to nije samo slučaj sa oblasti kulture i medija, već i sa mnogim drugim, rekao bih važnijim oblastima, da je praksa još pre desetak i više godina bila da se važni poslovi izmeste iz Ministarstva, da se osnuju agencije, u ovom slučaju REM, odnosno nekadašnji RRA, koja se bavi neposrednije kao nezavisno regulatorno telo, da se bavi sa tom oblašću, bilo da je privatizacija, bilo da su mediji.Onda na neki način Ministarstvo i Vlada peru ruke, a zadrži jednak broj zaposlenih jednaka izdavanja za plate, a zapravo oni se više ne bave poslom i uvek mogu da kažu – ne radimo to mi, to radi nezavisno regulatorno telo.Tako da ja ovim ne apelujem da se otpuste ljudi, ne apelujem da se smanje plate, nego apelujem da Ministarstvo deo nadležnosti vrati ili preuzme odgovornost za stanje u sektoru informisanja i medija, koje je po meni katastrofalno.Dakle, prvo konkretno pitanje koliko ima zaposlenih? To nije mnogo bitno, nego samo prosto ba bi znali. Mislim da je mnogo gore stanje u pojedinim agencijama, nego u ministarstvima. Inače mislim da ljudi u Vladi, državni službenici u Vladi su generalno vrlo loše plaćeni za vrlo veliki posao koji obavljaju, za razliku od njihovih kolega sa jednakom ili manjom stručnom spremom, recimo po raznim agencijama.Dakle, voleo bih ako može u tom smislu, da i u toj budućoj strategiji o kojoj govorimo i koja je zaista neophodna, jer je prethodna bila katastrofalna, nije na vaš račun, čak ni na račun one vlasti, da budemo pošteni, dakle, da u toj budućoj strategiji se više vodi računa da ne mislimo da će svako razdržavljenje, svako skidanje, oduzimanje ingerencija od države da je automatski napredak u slobodi medija i demokratizaciji. Hvala.

uglovima iz kojih vi gledate tu stvar. Naravno Ministarstvo kulture i informisanja, a lično bih voleo da imam više ovlašćenja kada je reč o medijima, naravno to zakon reguliše na dosta drugačiji način, nezavisna regulatorna tela se bave tim stvarima.To jeste i može biti tema, to je povezano sa iskustvom i praksom zemalja EU i sa propisima koji vladaju u EU. O efektima, ovo nije prilika da komentarišemo detalje, ali o efektima pojedinih situacija i strogosti gledam sa izvesnom rezervom. Dakle, sigurno je da postoji prostor da Ministarstvo kulture i informisanja aktivnije deluje. Mi ćemo se truditi da taj prostor iskoristimo.Mislim da ovo nije preveliki broj zaposlenih i da oni, ukoliko budu radili kvalitetno, a to se od njih očekuje i to će im biti zadata, već i jeste, možemo da očekujemo da ćemo u nekom posmatranom periodu, već kažem i do kraja sledeće godine, ako sve bude u redu, čitava javnost biti u prilici da ocenjuje iz više uglova efekte takvog rada i smisao postojanja sektora za informisanje u Ministarstvu kulture i informisanja.

pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Na član 8. amandman je podnela narodna poslanica dr Ana Stevanović.Da li neko želi reč?

(Da.)Reč ima narodna poslanica Aleksandra Čabraja.I uz još jedno izvinjenje vašoj poslaničkoj grupi zbog moje malopređašnje greške, dobićete dodatni minut za poslaničku grupa. Izvolite. Ovim amandmanom u kome sam predložila da se određena sredstva dodele ustanovama kulture, pre svega sam to učinila jer smatram da se sa nedopustivo malo sredstava materijalnih, finansijskih i svakih drugih i uopšte jako malo pažnje posvećuje kulturi u Srbiji.Mi smo ovih dana imali prilike da čujemo kako je ovo skoro idealan budžet, kako je to najbolji budžet u istoriji, najbolji budžet u okruženju itd.Dakle, ja nisam imala prilike da pročitam budžet Republike Makedonije, jedva da sam stigla da se upoznam i sa ovim budžetom koliko smo vremena imali za to, ali sam zato letos bila pozvana kao prevodilac srpski, naravno prevodilac, najvećeg živog pisca Margaret Atvud na „Večeri poezije“. Pozvana sam bila u Strugu na njihovu tradicionalnu manifestaciju „Večeri poezije“ da bih imala priliku da se upoznam sa ovim velikim piscem.S obzirom da vrlo pomno pratim i profesionalno se bavim ovakvom vrstom dešavanja, poznato mi je koliki su troškovi, recimo, ovako jednog gostovanja i znam da oni nisu zanemarljivi, ali nisu nimalo nedostižni za jednu državu koja vodi računa o svojoj kulturi.Nažalost, država Srbija se vrlo retko odlučuje, organizacije i institucije da organizuju ovakvo jedno gostovanje. Mi se inače stalno žalimo na to šta naša publika gleda, čita i sluša, ali vrlo retko vodimo računa o tome šta toj publici nudimo.Pre svega, mislim da treba da znate da srpska čitalačka publika, recimo, pokazuje izuzetno interesovanje. Prošle godine smo imali gostovanje nobelovca Maria Vargasa LJose. Meni je jako žao ako niko od vas nije imao prilike da vidi sa koliko je strpljenja srpska publika čekala da vidi, da upozna i da popriča sa ovim velikim piscem, dobitnikom Nobelove nagrade i veoma mi je žao što se kod nas ne vodi računa da se sredstva za kulturu usmeravaju u takve projekte.Podsetiću projekte.Podsetiću vas samo da ovakvo gostovanje uglavnom se odlučuju da upriliče, recimo, privatne izdavačke kuće iz svog džepa, a da to državne organizacije, institucije veoma retko ili nikako ne radi, a naravno svi zvaničnici pohrle da se slikaju sa ovakvim velikanima i da sa njima vode mudre razgovore kada oni dođu. Hvala vam puno. Zahvaljujem.Amandman naravno ne treba prihvatiti pre svega iz razloga što se amandmanom traži da se iz razdela 28, koji se odnosi na Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, a tiče se prihoda i ti prihodi potiču od transfera lokalnih samouprava u iznosu od četiri milijarde 966 miliona 611 hiljada, prebaci na drugu aproprijaciju. To pokazuje svo licemerje i politikanstvo tobožnje brige koje su juče čitav dan predstavnici opozicije iznosili za najsiromašnije i najugroženije građane Republike Srbije i tobožnju brigu za decu koja navodno po njihovim rečima nemaju obrok.Moram da istaknem da su ova sredstva u stvari sredstva lokalnih samouprava koja su po Zakonu o socijalnoj zaštiti nadležne da u svojim budžetima projektuju i sredstva za pomoć najugroženijim stanovnicima svoje opštine.Predlagači ovih amandmana hteli bi da jednokratne novčane pomoći u lokalnim samoupravama nemaju lica koja se nađu u stanju socijalne potrebe, znači da to pravo nemaju samohrane majke, da to pravo nemaju lica žrtve porodičnog nasilja, da to pravo nemaju deca u dnevnim boravcima za decu sa poteškoćama u razvoju, da to pravo nemaju korisnici novčane socijalne pomoći kada je neophodno izvršiti isplatu pogrebnih troškova, da to pravo nemaju ugrožena socijalno-materijalna lica kojih je neophodno opremiti radi smeštaja u ustanovu socijalne zaštite potpuno neprihvatljiv jer se on odnosi na transfere lokalnih samouprava i na ono što je po Zakonu o socijalnoj zaštiti utvrđeno. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Povreda Poslovnika, narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite. **Vjerica Radeta** Govorim o članu 27. Pre bih zamolila i upozorila i vas i ostale predsedavajuće kada narodni poslanici, a dešava se to skoro svaki dan, iz vladajuće koalicije govore o opoziciji, onda ono ono što kažu se odnosi na celu opoziciju.Mi srpski radikali nismo deo te opozicije. Mi jesmo opozicija mi jesmo najjača opoziciona partija u parlamentu, ali ne dozvoljavamo da nas se stavlja u koš sa nekim drugim delovima opozicije. Niti smo licemerni, niti smo učestvovali juče u raspravi o kojoj je malopre bilo reči, niti smo protiv pomaganja bolesnoj deci itd. Svašta je ovde zbućkurišano malopre u ovoj raspravi i to me apsolutno ne bi zanimalo da nije rečeno da se to odnosi kao primedba na ono što je juče govorila opozicija.Molim i poslanike vladajuće koalicije da vode računa o tome na koga misle, odnosno ne na koga misle, nego na koga može da se odnosi određena primedba. Ovo je pre svega i radi javnosti, dakle, i vas molim da vodite računa, i sve predsedavajuće u tom smislu, a javnost treba da zna i javnost to zna, ali samo to da potvrdim,

Zahvaljujem.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Da.)Zahvaljujem.Po amandmanu reč ima narodna poslanica Ana Ćirić. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajući.Poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo već videli tokom rasprave, pojedine poslaničke grupe podnose veliki broj besmislenih amandmana.Mi ovde možemo jasno da vidimo da ovaj amandman jasno pokazuje da ne umeju da tumače budžet. Ja se u potpunosti slažem sa koleginicom Milankom koja je lepo obrazložila o čemu se radi u ovoj stavci, transferi do drugih nivoa vlasti. Jasno se vidi zašto je ovaj amandman neprihvatljiv jer se ne radi o sredstvima ministarstva, već se radi o sredstvima lokalnih samouprava i to sredstvima koja finansiraju isključivo socijalno ugrožene.Govori se o sredstvima za jednokratne pomoći. Govori se sredstvima za korisnike narodnih kuhinja.Sve i da postoji mogućnost da se ova sredstva preusmere, ja bih u najmanju ruku to prihvatila kao nešto potpuno, suludo bih okarakterisala da se oduzima novac od jednokratne pomoći od najugroženijih kako bi se preusmerio u druge svrhe.Ovaj amandman je definitivno paradigma njihove populističke politike, a meni je drago što su podneli ovaj amandman jer građani Srbije mogu da vide i dobro zapamte kako bi izgledao budžet Republike Srbije kada bi oni došli na vlast. Hvala. Zahvaljujem.Imate osnova za repliku.Replika, narodna poslanica Aleksandra Čabraja. Izvolite. **Aleksandra lepo.Pre svega, želim da kažem da je tačno da je moguće da dođe do određenih grešaka u smislu našeg tumačenja, jer sami znamo koliko smo imali vremena za ovo. Ali, isto tako je tačno da ovo nisu jedina sredstva koja se koriste za ove namene o kojima vi govorite, a ja sam čula lično ministra Vulina, pre neki dan, da je rekao da i sam zna da se ova sredstva iz njegovog ministarstva vrlo često troše nenamenski, pa znamo da se ponekad dodeljuju upravo tamo gde ne treba da budu dodeljena.Nas upravo interesuje, znate kako narod kaže – nije čoveku žao na malo, nego na nepravo, a to što se ova sredstva vrlo često, koja jesu namenjena najugroženijima, troše upravo na one koji su najmanje ugroženi, to je problem nekih drugih. Hvala.

Ovde jednostavno zaista imamo problem sa čitanjem budžeta. Ovo nisu naše pare. Ovaj novac je nemoguće uzeti. Ovo je novac lokalnih samouprava koji se nalazi na računima lokalnih samouprava, a ovde se samo evidentira. Dakle, morali ste da nađete, evo, tu je gospodin Đorđević, recimo, uzmete sa neke njegove stavke. Dakle, isto tako ste mogli da stavite paušalno bilo koga. Ovo jednostavno nije novac koji se nalazi na računu države. On se nalazi na računu lokalne samouprave. Samo da bismo mi imali evidenciju koliko se troši u socijalnoj zaštiti.Dakle, taj novac nije na našem računu. On se uglavnom koristi za isplatu jednokratnih socijalnih pomoći. To je kada je čoveku potreban lek, ili je neophodno putovanje radi lečenja, ili nešto slično. O tome odlučuju isključivo lokalne samouprave, dakle, one su te koje odlučuju o načinu trošenja novca. Po zakonu imate pravo tri puta godišnje da tražite isplatu jednokratne novčane socijalne pomoći.Dakle, samo da rezimiramo, ovaj novac nije na računu države, to su lokalne samouprave i jednostavno je nemoguće prihvatiti. Hvala. Zahvaljujem.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite. **Milimir Vujadinović** Hvala, predsedavajući. Trudiću se da budem što kraći, mislim da je dosta obrazloženja dato.Samo ću vam izneti primer. Lokalnoj samoupravi iz koje dolazim šest miliona dinara se godišnje opredeljuje za jednokratnu pomoć upravo iz ovih sredstava. U prošloj godini 2200 korisnika, nemojte me držati za tačan broj, negde oko 2200 korisnika u više navrata, pošto odluka o proširenim pravima u oblasti socijalne zaštite dozvoljava isplatu tri puta u toku godine.E, došli smo do toga da su konačno maske pale. Ceo dan, celu nedelju ovde slušamo tirade o navodnoj borbi za najugroženije kategorije, o penzionerima, o korisnicima novčane socijalne pomoći, o deci. Došli smo do toga da ćemo da u potpunosti ukinemo jednokratnu novčanu socijalnu pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva.Meni je drago, Vlada je ove godine u budžetu našla balans između te dve stvari, najugroženijih i onih koji su u kulturi. Podsećam, evo, pre par trenutaka prihvatila je amandman o izgradnji Narodnog pozorišta u Subotici – 111 miliona dinara. Da vam kažem, više nego ikada. Četiri puta više nego prošle godine, tj. pretprošle godine. Videli smo, imam ispred sebe, adaptacija, rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti 600 miliona, sanacija i adaptacija Narodnog muzeja – 900 miliona. Drago mi je da je Vlada našla meru između te dve stvari. Niti je ugrožena kultura, niti su ugroženi najsiromašniji slojevi stanovništva. Hvala vam.

amandmanu, reč ima predstavnik predlagača, ministar Vladan Vukosavljević.Ministre Vukosavljeviću, imate još minut kao predstavnik predlagača, obzirom da je ministar Vulin iskoristio u prethodnom obraćanju minut. Izvolite. Hvala lepo. Biću vrlo jezgrovit.Prvo, želeo bih da kažem da je prethodni govornik rekao tačne stvari. Ja sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je ove godine budžet za kulturu povećan, da smo dobili i podršku za kapitalne investicije i za ova dva muzeja, rekonstrukcija i izgradnja ide dobrim tokom. Tako da, imamo razloga da u ovim okolnostima budemo relativno zadovoljni.Što se mene tiče, za kulturu nikad dosta, ali, imajući u vidu ovu ekonomsko stanje države, ovu finansijsku stabilizaciju, mislim da su Vlada i Ministarstvo finansija imali razumevanja za potrebe sledeću godinu čekamo da optimizmom.Još jedno, u vezi sa vašim komentarom, tačno je da uglavnom izdavači dovode pisce, ali to nije ekskluziva, pisci dolaze na Beogradski sajam knjiga u velikom broju i to se dešava svake godine, a Ministarstvo kulture u vezi sa gostovanjem poznatih svetskih pisaca priprema jedno iznenađenje za početak juna. To ne bi bilo iznenađenje ako bih sada rekao o čemu se radi, ali očekujte neke vesti s tim u vezi. Hvala.

ministri, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, delom ovog amandmana sam želeo da ukažem na potrebu da je potrebno opredeliti više sredstava za podizanje borbene gotovosti naše vojske, opredeljujući ih pre svega za nabavku novog naoružanja i opreme, razume se kroz podizanje životnog standarda svakog pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ali i na umanjenje određenih stavki kao što su, recimo, usluge po ugovoru ili pak specijalizovane usluge.Zašto sada ovde posebno izdvajam usluge po ugovoru ili specijalizovane usluge? Zato jer se u skoro svakom antikorupcijskom izveštaju ili pak u revizorskim izveštajima sve ove stavke navode kao primer trošenja

predložimo umanjenje sredstava kada je reč o uslugama po ugovoru, zatim specijalizovanim uslugama, ali i da se povećaju sredstva kada je reč o tekućim popravkama i održavanjima, zatim platama, dodacima i naknadama, kao što sam rekao, ili, recimo, povećanje za mašine i opreme.Ovom prilikom želim da ukažem na jedan poseban problem. Dakle, mi u ovom trenutku, tačnije do pre dva meseca smo imali 573.000 dinara, odnosno bruto, tj. 410.592 dinara i to bez obračunatog minulog rada, bez obračunatog koeficijenta i bez naknade od 20% duga svakom pripadniku Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, jer se ne poštuje član 95. Zakona o Vojsci Srbije,

Ako on propiše drugačije da se obračunava plata, onda se ona obračunava na drugi način. U vašem obračunu svakom pripadniku vojske, posle povećanja od 5%, koje će biti sada u decembru, trebalo bi u budžetu za sledeću godinu da se izdvoji 8,7 milijardi dinara ili da se smanji brojno stanje za devet i po pripadnika vojske, a mi to smatramo prosto nemogućim i neumesnim predlogom sa vaše strane.Što se tiče budžetskog fonda, budžetski fond, da vas samo informišem, on se puni tako što se na kraju uradi završni račun i budžet sa neutrošenim sredstvima iz prethodne godine prenosi sledeće. S toga vama deluje sada da ima malo u njemu, ali on će biti otprilike na nivou kao što je bio prošle godine. Prošle godine je bio 1,9 milijardi od prodaje naoružanja i 0,9 od neraspoređenog viška. Ove godine imamo 200 miliona i dva miliona za sada neutrošenih sredstava, s tim što će u toku godine biti još dodatnih sredstava.E sad, povodom ovog vašeg predloga kako i na koji način da se dođe do povećanja materijalnog položaja, vrlo pažljivo sam uzeo u obzir sve što ste rekli. On predviđa ovako, da

milijarde i 800; smanjenje ekonomske klasifikacije 424 – specijalizovane usluge za 0,3 milijardi i razdeo koji je za vanredne situacije 0,526 milijardi 0,526 milijardi dinara; smanjenje ekonomske klasifikacije 423 – usluge po ugovoru za 0,18 1milijardi dinara.Šta to znači u prevodu? To znači u potpunosti da vojska ostaje bez uniformi, bez obuće, bez hrane, bez goriva, bez lekova, bez protivpožarnih sredstava, nema naknade za učenike, kadete i kadetkinje, za angažovanje u kopnenoj bezbednosti na administrativnoj liniji sa

sam posebno istakao ove cifre koje se odnose na umanjenje, dakle, na poštovanje člana 95. Zakona o Vojsci Srbije? Upravo zato što smatram da umanjenje koje svaki zaposleni u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije ima zbog nepoštovanja tog zakona veoma utiče na napuštanje, na odlazak naših profesionalnih vojnika i vojnika po ugovoru. Ako se ne varam, mislim da smo samo u ovoj kalendarskoj godini izgubili, pod znacima navoda, da je otišlo preko 1.000 pripadnika Vojske Srbije i to me veoma zabrinjava. Zato sam istakao taj momenat.Što se tiče određenih mirovnih operacija, vi i ja smo o tome diskutovali na Odboru za odbranu i unutrašnje poslove. Dakle, mi jesmo umanjili sredstva. Smatramo da kada je reč o mirovnim operacijama pod okriljem EU, mi na njih, kao što znate, gledamo kao na prikrivanje misije NATO. Mislimo da naši pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije tu i ne treba da učestvuju.

a da 320 ljudi imamo u UN, a vi ukidate sve mirovne misije, znači, ukidate i mirovne misije UN. Da nastavim samo da ukidate i plate za vojnike i kadete i kadetkinje, ukidate i medicinske usluge za iste i ukidate mogućnost da imamo dobrovoljno služenje vojnog roka. Pitanje toga da li treba da se nastavi školovanje na Vojnoj akademiji, da li treba da bude dobrovoljno služenje vojnog roka, smatram da treba, da je nužno, da je ukidanje toga štetno po odbrambene sposobnosti ove države i vojske i da je štetno za bezbednost Republike Srbije.Stoga predlažem Narodnoj skupštini da ne prihvati vaš amandman. Hvala